Virðulegi forseti. Í gær upplifðum við sögulegan viðburð í íslensku samfélagi, kvennaverkfallið á Íslandi árið 2023, daginn sem konur og kvár um land allt fóru í verkfall og allt að 100.000 mættu á Arnarhól. Þvílík orka, þvílík stemning. Til hamingju öll. En hvað svo? Hvernig ætlum við að láta kraft gærdagsins brjóta blað í vinnunni að jafnrétti? Verkefnin sem standa upp úr eftir gærdaginn snúast um að halda áfram að breyta menningu, útrýma launamun kynjanna og kynbundnu ofbeldi, dreifa þriðju vaktinni og bæta stöðu kvenna af erlendum uppruna í íslensku samfélagi. Á Íslandi höfum við góða sögu að segja af kerfisbreytingum sem hafa valdið straumhvörfum í jafnréttismálum, eins og tilkoma og þróun fæðingarorlofs og leikskóli fyrir alla. Við í Framsókn höfum þar lagt lóð á vogarskálarnar og við viljum halda áfram. Varaformaður Framsóknar, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, benti í gær á mikilvæg skrif nýjasta Nóbelsverðlaunahafans í hagfræði sem fæst einmitt við rannsóknir á launamun til að efla skilning á stöðu kvenna á vinnumarkaði. Þangað má sækja þekkingu. Á síðasta jafnréttisþingi komu fram sláandi upplýsingar um stöðu kvenna af erlendum uppruna á íslenskum vinnumarkaði svo sem að 76% kvenna af erlendum uppruna sem hafa lokið háskólanámi eru ekki í störfum í samræmi við menntun og að takmarkað aðgengi að íslenskukennslu, skortur á íslensku tengslaneti og fordómar í samfélaginu skapa hindranir. Stjórnvöld geta auðveldlega aukið aðgengi að íslenskukennslu og skýrt verkferla við mat á menntun en breyting á menningu er okkar allra. Takk öll sem tókuð þátt í deginum með einum eða öðrum hætti. Jafnrétti er allra hagur.

Heildarkostnaður við þessa brú og öll þau mannvirki í kringum hana er um 2 milljarðar. Sambærileg brú í Kópavogi eða í Fossvogi 8 milljarðar. Þetta hlýtur að vekja okkur til umhugsunar um það hvort það er verið að fara allt of dýrar leiðir og þingið hlýtur að þurfa að grípa til ráðstafana þannig að þetta verði skoðað ítarlega. Ég vil nefna líka Arnarnesveginn

Hvernig land væri það ef við hefðum ekki öflugan landbúnað? Ég held að fæðuöryggi væri þá ekki tryggt hér á landi og það er það kannski ekki enn þann dag í dag, en það væri þó enn verri staða þannig að við þurfum að huga að því að eins og allar þjóðir gera, þær verja sína framleiðslu. Allar þjóðir vilja hafa sem mesta framleiðslu í sínu landi. Það er umhverfisvænt, það er líka efnahagslega mikilvægt. Við þurfum að hafa þetta tvennt í huga; að verja innlenda framleiðslu og tryggja fæðuöryggi. Því er mikilvægt að við förum ekki í einhverja slagorðasamkeppni og sleggjudóma hér í umræðu um alvarlega stöðu bænda, heldur hugsum í lausnum: Hvernig getum við getum við fundið varanlegar lausnir í að bæta rekstrarumhverfi íslenskra bænda og stöðu þeirra þjóðinni til heilla? Það skiptir mjög miklu máli. Það er ekki einhver ein lausn eða einhverjar háar peningagreiðslur sem leysa þetta. Við þurfum að auðvelda þeim leiðir til hagræðingar og við þurfum að hjálpa þeim til fjárfestinga enda höfum við sett miklar kröfur á þau í dýravelferðarmálum, sem bændur fagna vissulega. En það kostar fjárfestingu og annað slíkt. Við erum best í heimi þar eins og annars staðar og þeirri

Herra forseti. Ég vil hér í störfum þingsins aðeins gera að umtalsefni orðaskipti sem ég átti í gær við hæstv. heilbrigðisráðherra um þá staðreynd, þá sorglegu staðreynd, þá mjög sorglegu staðreynd að hér er ekki nein stefna til í málaflokki sem stefnir í að innibera fólk sem deyr í tugavís á ári hverju. Við erum með tölur um það að úr alkóhólisma eða fíknisjúkdómi muni deyja 80–100 manns á þessu ári og þetta eru bara tölur frá SÁÁ. Allt annað er ekki greint með sama hætti hvað varðar þá sem hafa leitað annað. Það er engin formleg stefna búin að vera í þessum málaflokki frá árinu 2020. Þá rann hún út. Núna er í gangi vinna í heilbrigðisráðuneytinu við að móta einhverja stefnu en við höfum enga tryggingu fyrir því að Alþingi Íslendinga og stjórnvöldum lánist að móta þessa stefnu og fá hana samþykkta hér áður en þetta kjörtímabil er úti. Ég vil nefna sérstaklega í þessu samhengi að í hvert einasta skipti sem maður viðrar þessi mál opinberlega, hvort sem það er í greinaskrifum eða í viðtölum eða hér í ræðustól Alþingis, þá fær maður neyðaróp frá fólki sem kemur annaðhvort ekki börnunum sínum eða kemst ekki sjálft í meðferð. Það þarf að bíða mánuðum saman. Þetta er málaflokkur þar sem tugir einstaklinga deyja á hverju einasta ári og við komum fólki ekki inn í aðstoð þegar það þarf raunverulega á því að halda. Mig langar enn og aftur að ýta undir þá hugmynd sem Alma Möller landlæknir hefur komið með um að stofnuð verði sérstök fíknivakt þar sem undir verður sérstök rauntímavöktun á umfangi vandans og skörp viðbrögð til samræmis, eins og hún nefndi í blaðagrein á dögunum. Þetta gæti kallast fíknivaktin. Þar hefði þessi nefnd tæki til að greina, vakta og grípa inn í. Hún hefði nauðsynlegar heimildir til þess að virkja þær stofnanir sem undir eru til að bregðast við við þeim bráða vanda sem upp kemur. Mér finnst full ástæða til þess að ýta við okkur öllum. Við getum ekki búið við það lengur að ekki sé til virk stefna í þessum málaflokki.

Engum dylst erfið staða bændanna. Án breytinga á umhverfi þeirra og landbúnaðarins verður ekki eðlileg endurnýjun í sveitum landsins.

Það er líka ljóst að hér í þinginu erum við oft ekki að lyfta undir með stöðu bænda. Í dag verður flutt frumvarp um að banna blóðmerahald í landinu. Það liggur fyrir að á annað hundrað býli í þessu landi byggja afkomu sína að verulegu leyti eða alfarið á blóðmerahaldi. Í landinu eru 70.000 hross, þar af eru 2.000 merar sem eru teknar í blóðmerahald.

Ég fór til Tryggingastofnunar ríkisins og fékk ekki réttar upplýsingar um rétt minn og fékk því skerðingar upp á hundruð þúsunda króna ári síðar. Ég átti rétt á styrk og vissi það ekki fyrr en þremur árum síðar en fékk hann ekki afturvirkt því að ég átti að vita um styrkinn, var svar Tryggingastofnun ríkisins.

Hann var á þremur flokkum bóta sem urðu fyrir skerðingum vegna vinnutekna og hefði ekki fengið krónu fyrir þá vinnu sem hann ætlaði að vinna ef hann hefði farið að vinna. 85 ára ellilífeyrisþegi fékk 400.000 kr. eftirárukkun eftir að hafa fengið sér smá vinnu.

Núverandi mannvonskukerfi almannatrygginga er ráðgáta sem nær enginn botnar í, en að láta það viðgangast árum og jafnvel áratugum saman að það sé ekki verið að leiðbeina veiku og öldruðu fólki um rétt þess gengur ekki upp. Hvað er ríkisstjórnin að gera í þessu máli? Ekkert. Segir það ekki allt sem segja þarf um þetta bútasaumaða mannvonskukerfi þeirra að þeir geti ekki einu sinni leiðbeint öldruðu fólki og öryrkjum um rétt þess?

Fjárfesting stjórnvalda í heilbrigðisþjónustu er minni á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum. Fátt einkennir heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu á Íslandi meira en biðlistar þrátt fyrir að hér á landi sé starfandi frábært heilbrigðisstarfsfólk. Fjárfesting í heilbrigðisþjónustu er lítil á sama tíma og skattheimta er óvíða hærri en á Íslandi. Hvað er það sem veldur því eiginlega að háir skattar skuli ekki skila sterkara heilbrigðiskerfi? Staðreyndin er sú að íslenska ríkið er í sömu stöðu og heimilin á Íslandi. Ríkissjóður er að sprengja sig á vaxtakostnaði. Það sorglega er að þetta er staðan þrátt fyrir að skuldir ríkisins séu ekki sérstaklega háar. Það eru ekki skuldirnar heldur vextirnir sem fara með bókhaldið á hliðina. Kunnugleg mynd, ekki satt? Vextir íslenska ríkisins kosta 111 milljarða á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi. Vaxtakostnaður er þriðji til fjórði stærsti útgjaldaliður ríkisins alls auðvitað hefur þessi ævintýralegi kostnaður áhrif á burði okkar til að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu og innviðum. Þess vegna gengur það ekki upp í umræðu um fjárlög og stöðu ríkisins að neita að ræða kostnað ríkisins af skuldum. Árið 2021 námu skatttekjur hins opinbera, að meðtöldu framlagi í lífeyrissjóði, næstum 45% af landsframleiðslu samkvæmt OECD. Bara Danmörk var hærri en Ísland. Ísland er að nálgast heimsmeistaratitil að þessu leyti. En það er ótrúlega lítil umræða um það hversu háir skattar eru á Íslandi og hvernig það má vera að þessir háu skattar skuli ekki skila meiri fjárfestingu í heilbrigðisþjónustu og innviðum fyrir fólkið í landinu. En þetta eru alvarlegar aukaverkanir þess að vera með íslenska krónu og örmynt sem gjaldmiðil, íslenska örmynt sem framkallar séríslenska sprengjuvexti. Aukaverkanirnar birtast núna harkalega hjá heimilunum, hjá bændunum og hjá ríkinu. Það er um þessa stöðu sem þarf að ræða. Virðulegi forseti. Á síðustu vikum hef ég átt samtöl við fólk í þriðja geiranum, aðallega í stafni félagasamtaka og einstaklinga í samfélagslegri nýsköpun. Þriðji geirinn á Íslandi lyftir grettistaki á hverjum degi en þarf samt að berjast í bökkum. Þarna starfa óhagnaðardrifin félagasamtök sem sinna nauðsynlegri þjónustu sem ríkið býður ekki upp á. Mikil fjárhagsleg og samfélagsleg verðmæti myndu tapast ef þeirra nyti ekki við. Þrátt fyrir það búa þau mörg við skammtímastyrki og skortir fyrirsjáanleika til þess að geta náð sem mestum áhrifum fyrir samfélagið. Undanfarin ár í Evrópu hefur borið meira á svokölluðum félagslegum fyrirtækjum, á ensku, með leyfi forseta, „social enterprises“. Meginmarkmið slíkra fyrirtækja er að vinna í þágu samfélagsins fremur en að skila hagnaði til eigenda og fjárfesta. Félagsleg fyrirtæki geta verið samkeppnishæf á markaði og veitt þjónustu og á sama tíma unnið að samfélagslegum lausnum. Þau geta skapað verðmæti og veitt jaðarsettum hópum rödd, komið með nýjar leiðir til að mæta áskorunum í umönnun aldraðra eða tekið á vanlíðan ungmenna. Þrátt fyrir að hér á Íslandi séu starfrækt mörg félög sem falla undir þennan flokk höfum við enn sem komið er ekki góða og haldbæra skilgreiningu á þeim. Starfsumhverfið og launaumgjörðin eru ekki skýr og í rauninni ekki til. Möguleg rekstrarform hérlendis eru því fjölbreytt og flókin og verða slík verkefni t.d. að almannaheillafélögum, einkahlutafélögum eða sjálfseignarstofnunum. Slíkt rekstrarform getur hentað ákveðnum hugmyndum en öðrum færi betur að starfa sem félagslegt fyrirtæki. Félagslegar framfarir munu ekki eiga sér stað nema fólk, samtök og fyrirtæki sem standa að samfélagslegri nýsköpun séu raunverulega studd í sínum verkefnum. Umræðu um samfélagslega nýsköpun og félagsleg fyrirtæki þarf að halda á lofti hérlendis. Sýnileiki félagslegra fyrirtækja er orðinn töluvert meiri á Norðurlöndunum og regluverkið í Evrópu orðið skýrara. Ef við viljum að Ísland verði hluti af þessari þróun en ekki eftirbátur annarra landa þurfum við að gefa í. Virðulegi forseti. Í gær flutti Urður Bartels ótrúlega öfluga ræðu á Arnarhól til að minna okkur öll á hinar alvarlegu hliðar kynferðislegs ofbeldis. 40% kvenna og kvára á Íslandi hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þetta hlutfall er enn hærra hjá þeim sem eru af erlendum uppruna eða eru fötluð. Sjöttu hverri stelpu eða stálpi í 10. bekk hefur verið nauðgað. Er þetta jafnrétti? Er þetta réttlæti? Ef tölur um kynferðisbrot sem tilkynnt eru til Stígamóta eru skoðaðar og þær bornar saman við fjölda atvika sem tilkynnt eru til lögreglu þá kemur í ljós að aðeins 10% ákveða að leggja fram kæru því að tiltrú þeirra á réttarkerfið er brotin. Það er kannski ekkert skrýtið að tiltrúin sé ekki til staðar því að einungis ein af hverjum fimm tilkynningum til lögreglu leiðir til þess að ákæra er gefin út, mjög oft einu til tveimur árum eftir að þolandi tilkynnti brotið. Kærur falla mjög oft niður vegna þess að rannsókn lögreglu tekur of langan tíma. Ef þolanda er byrlað og síðan brotið á viðkomandi þá dregur það úr líkum á að ákæra sé gefin út af því að þolandi man ekki eftir öllu. Er þetta jafnrétti? Er þetta réttlæti? Ef þolandinn er svo heppinn að gerandi er dæmdur fyrir brotið þá hefur þeim gerendum sem hljóta skilorðsbundinn dóm að öllu eða stærstu leyti fjölgað til muna, sér í lagi vegna langs málsmeðferðartíma. Allt hefur þetta þau áhrif að konur og kvár hætta tilkynna kynferðisbrot svo að þau þurfi ekki að upplifa brotið aftur og aftur ár eftir ár, allt til einskis. Er það jafnrétti? Er það réttlæti? Nei. þingsköpum Alþingis segir um meðferð þingmála að þegar máli hefur verið vísað til nefndar taki hún ákvörðun um málsmeðferð og feli jafnframt einum nefndarmanni að vera framsögumaður málsins. Er formanni m.a. skylt að taka mál á dagskrá fundar samkvæmt ósk framsögumanns. Það eru 63 þingmenn á þessu þingi, þeir eiga allir rétt á því að leggja fram þingmál og öll þingmál sem lögð eru fram á Alþingi eiga að fá þinglega meðferð; að fyrir þeim sé mælt, þau tekin fyrir í nefnd, kallað sé eftir umsögnum hagsmunaaðila og sérfræðinga og að mál séu afgreidd úr nefnd með nefndaráliti þannig að greiða megi um þau atkvæði hér í þingsal. Þannig vinnur meiri hlutinn hér á þingi hins vegar ekki. Hann vinnur í þágu ríkisstjórnarinnar, sama hvað, og verst jafnvel því að þurfa að taka afstöðu til nokkurra mála sem ekki koma frá henni. Það er óvirðing við starfsfólk Alþingis, umsagnaraðila, þingið sjálft og lýðræðið að framlögð mál fái ekki þinglega meðferð. Þingmannamál sem mælt hefur verið fyrir daga nær undantekningarlaust uppi í nefnd, fáist þau á annað borð flutt, og nær engin ná aftur í þingsal. Þessi vinnubrögð hafa sannarlega tíðkast hér um árabil í krafti alræðis meiri hlutans hér á þingi. Frá því að þessi ríkisstjórn endurnýjaði samband sitt á óljósum forsendum hefur minni hluta þings, og í raun þingmönnum öllum, hins vegar verið sýnd æ meiri óvirðing, enda virðist þetta samstarf ekki snúast um neitt annað en að hafa vald og sýna það. Meiri hluti þingmanna Alþingis lætur þetta yfir sig ganga. Er það Alþingi sem ræður sinni vinnu eða er það ríkisstjórnin? Ef meiri hlutinn hér á þingi ætlar þegjandi og hljóðalaust að standa með öllu því sem ríkisstjórnin leggur til, til hvers erum við þá með þjóðkjörið þing? Væri þá ekki réttara einfaldlega að kjósa þessa 12 manna ríkisstjórn og leyfa okkur hinum að fara heim? Til að bíta höfuðið af skömminni í þessum vinnubrögðum, að neita að taka til umfjöllunar nema sérvalin mál sem lögð eru fram af hálfu þingmanna, þá kemur ekkert frá ríkisstjórninni til þingsins.

Virðulegi forseti. Ég verð að byrja á því að segja: Takk, konur, kvár og þið öll um allt land fyrir daginn í gær. Það var gjörsamlega mögnuð tilfinning að standa á Arnarhóli og finna þessa gríðarlega góðu samstöðu. Að öðru. Fyrr á þessu ári skrifaði ég grein um áhyggjur mínar af stóraukinni notkun á samfélagsmiðlum og þær eru svo sannarlega ekki innistæðulausar, ekki síst þegar kemur að unga fólkinu. Allar tölur og gögn segja það sama: Félagsleg einangrun, vanlíðan, alvarlegar sjálfsvígstilraunir og sjálfsvíg, þunglyndi og kvíði hefur aukist svo um munar og hefur þunglyndi meðal ungmenna á aldrinum 15–24 ára fjórfaldast síðasta áratug samkvæmt frönskum rannsóknum. allt of oft skellt á börnin sjálf, að þau séu bara of mikið í símanum, að yngri kynslóðir fólks séu á einhvern hátt veikgeðja og hafi minni þrótt til að standast þessa freistingu. En hvert er viðnám þeirra sem alast upp með samfélagsmiðlum og sjá okkur foreldrana skruna upp og niður skjámyndina í fullkomnu reiðileysi? Og hvers erum við megnug þegar tækið við nefbroddinn á okkur hefur verið sérstaklega hannað af færustu vísindamönnum heims til að auka óhóflega neyslu á því sem fyrir augu ber og ánetja okkur og börnin okkar viðbrögðum og viðurkenningu annars fólks, því eitt læk getur dimmu í dagsljós breytt sem dropi breytir veig heillar skálar? Nú berast fréttir af því að 40 ríki Bandaríkjanna hafi stefnt Meta, sem rekur Facebook og Instagram, vegna þess að þau telja að fyrirtækið hagnist á þjáningu barna og skaði andlega heilsu þeirra. Það kemur fram í stefnunni sem lögð hefur verið fram að Meta hafi notfært sér unga fólkið til að vera sem mest á samfélagsmiðlum til að hámarka fjárhagslegan ávinning fyrirtækisins. En þetta á líka við um aðra samfélagsmiðla eins og TikTok, YouTube og Snapchat. Bandaríski landlæknirinn Vivek Murthy hvatti á þessu ári til þess að gripið yrði til aðgerða til að tryggja að umhverfi samfélagsmiðla ylli ungum notendum ekki skaða og sagði, með leyfi forseta: Við horfum upp á neyðarástand í geðheilbrigðismálum ungmenna og ég óttast að samfélagsmiðlar séu einn helsti drifkraftur þessa ástands. Á þessu þarf að taka tafarlaust.

Forseti. Feðraveldið, eða, með leyfi forseta, eins og var sagt í gær úr munni ansi margra: Fokk feðraveldið. Þetta er pínulítið flókið hugtak, þetta er pólitískt hugtak, feðraveldið. Það hefur svo sem ákveðna orðabókarskilgreiningu og allt þar fram eftir götunum sem fólk túlkar á einn veg og annan. Sumir oftúlka, sumir vantúlka

Þegar ég reyni að skilja þessi orð þá get ég t.d. borið það saman við störf þingsins, fyrst við erum nú einu sinni í liðnum störf þingsins.

og hérna geti þingmenn verið fram eftir kvöldum alla daga og sinnt þingstörfum, sem er ekki hægt í nútímasamfélagi. Samt er fyrirkomulagið þannig. Þetta er ákveðin arfleifð þess að hérna voru einfaldlega bara þingmenn sem voru með heimavinnandi aðstoð í rauninni til að sinna öllum öðrum störfum heimilisins. Það er ekki þannig í dag, langt því frá, þannig að þó að kannski ekki allir karlmenn og ekki allir feður o.s.frv. — að sjálfsögðu, það er enginn að reyna að segja neitt svoleiðis, þá búum við samt enn þá við þetta skipulag. Þetta er arfleifð þess fyrirkomulags sem við þurfum einhvern veginn að þola af því að þannig hefur það alltaf verið og það er þegar allt kemur til alls feðraveldið. Þannig að út frá þeim forsendum þá geri ég þau orð að mínum: Fokk feðraveldið.

Virðulegi forseti. Það er gaman þegar skólahópar af öllum stærðum og gerðum heimsækja þinghúsið. Ég var svo lánsamur að fá að hitta hóp nemenda úr unglingadeild og alþjóðadeild eins grunnskólans hér í þinghúsinu í morgun. Fyrir framan málverk Gunnlaugs Blöndal af þjóðfundinum 1851, sem hangir í forsal Alþingis, voru nemendurnir spurðir hvort þeim þætti eitthvað skrýtið við myndina. Þau voru ekki lengi að átta sig á því; á henni er ekki ein einasta kona. Í gær upplifðum við heimssögulegan viðburð þegar konur og kvár alls staðar á landinu fóru í verkfall. Ætla má að um þriðjungur þjóðarinnar hafi tekið þátt og því má slá föstu að verkfallið hafi haft áhrif á allt samfélagið. Til þess var jú leikurinn gerður, að draga fram hið augljósa; að án kvenna og kvára er samfélagið ekki starfhæft. Þeirra störf eigum við að meta að verðleikum. Og á meðan konur og kvár og einhverjir karlar fjölmenntu á Arnarhól dingluðum við þrettán karlar, þingmenn og ráðherrar, hér í þingsalnum í dagskrárliðnum óundirbúnum fyrirspurnum. Það var eins og afturhvarf til fortíðar. Jafn sögulegur viðburður og sá sem átti sér stað á Arnarhóli í gær var, þá hlýtur hann að hafa haft þau áhrif á okkur öll að við tökum nú höndum saman og vinnum gegn ólíðandi kynjamisrétti á íslenskum vinnumarkaði, þar sem konur af erlendum uppruna eru í verstu stöðunni, og ráðumst af öllu afli gegn þeim faraldri sem ofbeldi í garð kvenna er. Unglingarnir sáu strax hvað var skakkt við myndina af þjóðfundinum 1851. Þau eiga það inni hjá okkur að við gerum allt hvað við getum til þess að sporna gegn ójafnræðinu sem konur eru beittar. Áfram stelpur.

þökk sé framlagi skipuleggjenda sem hefur verið á heimsmælikvarða. Athyglin utan úr heimi hefur enda ekki látið á sér standa, eðlilega, því við stærum okkur af því að vera fremst í flokki og það er íslenskum femínistum að þakka. Til þess að ná árangri í jafnréttismálum þarf þverpólitíska sátt sem endurspeglar þær skoðanir ríkisstjórnar að hún viðurkenni að þessi vandi sé til staðar í þessu þjóðfélagi og að það þurfi að tækla hann með öllum tiltækum ráðum. Forseti. Ríkisstjórnin býr ekki yfir þessari sátt.

Telur hæstv. forsætisráðherra að það sé eitthvert útlit fyrir að þessi ríkisstjórn ætli sér að koma í veg fyrir, með öllum tiltækum ráðum, og bæta konum þá ólaunuðu umönnunarábyrgð sem þær hafa axlað yfir ævina og munu gjalda fyrir þegar þær komast á lífeyrisaldur? Ætlar löggjafarvaldið eitt og sér að útrýma kynbundnu ofbeldi gegn konum og kvárum og sjá til þess að karlar taki þriðju vaktina og axli ábyrgð á ólaunuðum heimilisstörfum og umönnun fjölskyldumeðlima?

óskað skriflegs svars þar að lútandi. Óraunhæfar og allt að því oflætislegar yfirlýsingar gera hins vegar lítið til að brýna vandann fyrir þeim sem þurfa mest að hlusta.

Virðulegi forseti. Fólk fæðist ekki með hatur í hjarta. Þjóðir hafa ekki eitthvert tiltekið eðli sem gerir þær illar eða góðar eftir atvikum, í sjálfu sér. Hins vegar getur fólk búið við þannig aðstæður að þær kalli fram heift og óslökkvandi hatur í garð þeirra sem bjuggu til þessar aðstæður. Markviss og áralöng kúgun ræktar ekki bara þrælslund og ótta hjá þeim sem á von á grimmilegri refsingu fyrir minnstu yfirsjón, hún ræktar líka hatur. Og hvernig tjáir manneskjan hatur sitt? Með eyðileggingu, ofbeldi og morðum, með blóðsúthellingum, með hefnd, fá þeir fulltrúar þá brautargengi í samfélögum þar sem þannig háttar sem eru taldir líklegir til þess að hefna, eyða, myrða og brenna og tjá allt þetta hatur sem búið er að rækta. Í gær, virðulegi forseti, voru 700 Palestínumenn drepnir á Gaza, í loftárásum Ísraelshers sem beinast að íbúðablokkum og mannvirkjum og hverjum þeim stað þar sem foringjum Ísraels finnst líklegt að sé að finna einhvern sem hægt er að skilgreina sem Hamas-liða. Hamas eru hryðjuverkasamtök sem beita skelfilegum aðferðum; mannránum og manndrápum. Hamas er samt ekki annað en birtingarmynd þess haturs sem magnast upp og er ræktað í hvert sinn sem manneskja er

með hatur í hjarta þegar hún kemur í heiminn. Virðulegi forseti. (Forseti hringir.) Það er sjálfsögð krafa okkar Íslendinga og umheimsins að vopnahlé verði gert og virt á þessum slóðum þegar í stað.

Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2002 í samræmi við ákvæði laga um opinber fjármál. Ríkisreikningur er gerður á grundvelli alþjóðlegs reikningsskilastaðals fyrir opinbera aðila, svonefnds IPSAS-staðals og áritun ríkisendurskoðanda er án fyrirvara en með ábendingu um innleiðingu á breyttum reikningsskilum. Undanfarin ár hefur verið unnið að innleiðingu IPSAS-staðlanna og í reikningnum nú er gert samstæðuuppgjör fyrir A- og B-hluta ríkissjóðs þar sem A-hluti skiptist í A1-, A2- og Ríkisreikninga fyrri ára hafa eingöngu ná til þess sem flokkast nú undir A-1 hluta sem er sú starfsemi ríkisins sem er einkanlega fjármögnuð með skatttekjum, lögbundnum þjónustutekjum og framlögum. Séryfirlit 1 er birt yfirlit um afkomu fyrir A1-hluta ríkissjóðs sem er samanburðarhæfur við fyrri ár.

3.442 milljarðar kr., skuldir og skuldbindingar samtals 3.245 milljarðar og eigið fé 197 milljarðar. Þrír stærstu eignaliðirnir eru eignarhlutir í félögum upp á 1.013 milljarða, samgöngumannvirki upp á 690 milljarða og fasteignir upp á 313 milljarða. Rekstrarafkoma ríkisreiknings er birt samkvæmt reikningsskilastaðla fyrir opinbera aðila, IPSAS, eins og ég hef áður nefnt, en heildarafkoma í fjármálaáætlun og fjárlögum er birt samkvæmt hagskýrslustaðli, svonefndum GFS-staðli. Báðum aðferðum er ætlað að tryggja samkvæmni og alþjóðlega samanburðarhæfni. Afkoma ríkissjóðs samkvæmt ríkisreikningi er því ekki sambærileg við afkomumarkmið fjármálaáætlunar og fjárlaga. Í ríkisreikningi er birt séryfirlit þar sem niðurstaðan er flokkuð í samræmi við GFS-flokkun fjárlaga og gerð samanburðarhæf við samþykkt fjárlög sem er í samræmi við A1-hluta ríkissjóðs. Afkoman á þeim grunni reyndist neikvæð um 89 milljarða. Afkoman samkvæmt GFS-staðlinum er 138 milljarði kr. betri en fjárlög ársins 2022 gerðu ráð fyrir. Frávik frá uppfærðum áætlunum eins og þær voru birtar með fjáraukalögum fyrir árið 2022 voru kynntar hér á þinginu á haustmánuðum 2022 var jákvætt um 59 milljarða. Frumjöfnuður var áætlaður í fjárlögum ársins neikvæður um 132 milljarða en raunfrumjöfnuður var jákvæður um 6,7 milljarða. Virðulegi forseti. Það er fátt mikilvægara fyrir lítið samfélag sem okkar að ríkissjóður standi styrkum fótum og að við sem getum haft áhrif á þróun efnahagsmála göngum í takt. Við núverandi aðstæður, þar sem blikur eru á lofti um þróun efnahagsmála, bæði hér heima og alþjóðlega, er nauðsynlegt að við gætum aðhalds. Í þeim orðum felst að við horfumst í augu við þá staðreynd að óháð því hversu góður málstaður nýrra útgjaldahugmynda kann að hljóma, þá munu aukin útgjöld ríkissjóðs við núverandi aðstæður aðeins leiða til verðbólgu og hærri vaxta nema við drögum þá úr annars staðar. Það þýðir ekki að við getum ekki gert betur, heldur aðeins að við getum ekki eytt enn meiru en við gerum í dag. Þetta aðhald skiptir höfuðmáli til að efnahagsstefnan njóti trausts. Á grunni þess trausts geta verðbólga og vextir lækkað á nýjan leik og jafnvel nokkuð hratt á nýju ári. Sú þróun mun skipta fólkið í landinu meira máli en aukin útgjöld sem veita aðeins skammgóðan vermi.

Þetta er grafalvarlegt mál og það er eiginlega ótrúlegt að það sé ekki búið að vinna þá vinnu sem sífellt er verið að vitna til sem snýr að greiningum á ástæðu þessa. Mig langar að benda á, virðulegi forseti, að frá því að þessi ríkisstjórn tók við hefur þessi vandi aukist ár frá ári. Fyrsta árið fluttu þau fimm milljarða milli ára,

og í fjárlagaumræðunni þessa dagana er verið að takast á um hvort það eigi til að mynda að fjármagna framhaldsskólana í landinu. Iðnnám fær ekki fjármagn til að standa undir fjölgun áhugasamra nemenda sem gætu til að mynda nýtt þetta fjármagn í byggingu

Hæstv. ráðherra hefur fullyrt að við verðum að hætta þessari plástrapólitík og fjárfesta til framtíðar svo hægt sé að nýta fjármagn betur. Því spyr ég hæstv. fjármálaráðherra: Hvað ætlar hann að gera til að koma þessu fjármagni út og getur verið að það sé eitthvað í eðli stjórnunar þessarar ríkisstjórnar sem hefur leitt þetta ástand af sér?

vont þegar stjórnmálin, hvort sem það er framkvæmdarvaldið í stefnumótun eða fjárveitingavaldið,

sem hefði verið hægt í rauninni að færa niður og við hefðum viljað koma hraðar út. Með breyttu vinnulagi erum við komin á miklu betri stað með það risastóra verkefni og ég nefni það vegna þess að það er stærsta einstaka fjárfestingin sem núna er komin á miklu betri stað með plön, áætlanagerð og að koma fjármunum út í fjárfestingar. Annað dæmi sem mér dettur í hug er fjárfesting í hjúkrunarrýmum þar sem við berjumst fyrir því að gera ráð fyrir töluverðum fjármunum sem síðan komast ekki út í byggingu.

Þannig held ég að við kæmum fjármunum sem eiga að fara í fjárfestingar hraðar og betur út. Ríkisvaldið og hið opinbera almennt, hvort sem það er ríkið eða sveitarfélög, þurfa einfaldlega að gera betur í áætlanagerð og mín skoðun er sú að ríkið sé ekki eins öflugur framkvæmdaaðili og það gæti verið og ég mun leggja á það áherslu að við gerum betri áætlanir, raunhæfari áætlanir. Það á við um samgönguáætlun og aðrar áætlanir líka. Ég held til að mynda að þar sé hægt að gera betur. En við hins vegar erum að bæta þessa áætlanagerð og sömuleiðis held ég að

það er ekki spurning hvort einkaaðilar séu betri í að finna fjármagn en við. Það er okkar hlutverk að finna fjármagnið. Það er okkar hlutverk að tryggja að fjármagnið fylgi borgurum sem eiga rétt á ákveðinni þjónustu. Það er grundvallaratriði að fjármagnið sé til staðar, að rétturinn sé til staðar, að þjónustan sé til staðar og að þjónustan sé veitt. Þar held ég að sé til mikils að vinna, að koma því út þegar rætt er um hjúkrunarrými að auka svigrúm þar þannig að aðrir geti hrært steypu eða byggt þau rými, og að þeir borgarar sem eiga rétt á þeirri þjónustu geti sótt hana.

Ég vonast til þess að sú vinna sé alveg á lokametrunum þannig að við getum komið henni út og tekið ákvarðanir út frá því. (Forseti hringir.) Ég er sammála hv. þingmanni, það er enginn bragur á því að vera búin að finna til fjármagn

sem samanstanda af skuldabréfum fyrir 2.066 milljarða kr. og ríkisvíxlum fyrir 109 milljarða kr. Ef við skoðum markaðsupplýsingar síðan þá kemur í ljós að

Herra forseti. Við vorum sem betur fer komin í þá stöðu fyrir heimsfaraldur að skuldir voru lágar. Við fórum í miklar aðgerðir, efnahagslegar aðgerðir, sem heilt yfir gengu vel. Við náðum tilætluðum árangri og aðilar að utan hafa

Skuldir lækka núna 2023 og 2024. Þá tek ég með sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni. Jú, það er kominn tími til þess að greiða frekar niður skuldir ríkisins. Þær þurfa að lækka, þær eiga að verða lægri.

Jú, það er kominn tími til að greiða niður skuldir. Þær þurfa að vera í heilbrigðu og eðlilegu hlutfalli við annað vegna þeirrar stöðu sem við erum í núna. Við sjáum fram á

kr. Við erum ekki nægilega vel undirbúin fyrir næsta samdráttarskeið sem mun koma fyrr eða síðar. Við erum svo heppin núna að við erum á þensluskeiði. Það breytir því ekki að

skynsamleg ráðstöfun og rétt út frá hagsmunum skattgreiðenda og hagsmunum ríkissjóðs. Það verður mikil áskorun að gera það þannig að allir geti vel við unað. Ég mun ekki skorast undan þeirri ábyrgð og mun sannarlega leita til þingsins til að það verði gert með sem bestum hætti þannig að ríkissjóður og skattgreiðendur njóti góðs af þeirri ákvörðun og þeirri ráðstöfun. Við erum með allt of háan vaxtakostnað í dag.

Á meðan þessi atburðarás hefur verið í gangi, síðan í upphafi ársins 2022, hefur ríkisstjórnin aftur og aftur sagst vera að berjast við verðbólguna.

Það er hins vegar ekkert sem segir okkur það að fyrri aðgerðir ríkisstjórnarinnar eða núverandi fjárlagafrumvarp séu einhvers konar orsakavaldur í þeirri þróun.

þá myndi ég ætla að það hvort laun hækki langt umfram það sem er til skiptanna muni hafa áhrif á það hvort verðbólga fari niður eða ekki. Hins vegar er það alveg rétt

Ég vil ekki standa hér og segja að við horfum á það hvað aðrir geri í því og vonumst til þess að þeim gangi vel svo að verðbólga lækki. Við höfum líka hlutverki að gegna. Við berum okkar ábyrgð í því og aðrir bera sína.

þegar ég segi það — að okkur takist að skila af okkur fjárlögum sem eru nægilega trúverðug svo að við getum með sanni sagt að við séum að gera það sem er ábyrgt og skynsamlegt í þeirri stöðu sem við erum í núna og skilum ekki

í þeirri mynd. Ég mun ekki skorast undan þeirri ábyrgð. Ég átta mig á þeirri ábyrgð og tek hana alvarlega. Ég finn líka fyrir því að það eru mörg mikilvæg verkefni sem kallað er eftir að þurfi meira fjármagn.

Það eru hins vegar þó nokkur undirliggjandi atriði sem stjórnvöld hafa ekki náð tökum á. Það er húsnæðisvandinn, sem er landlægur vandi og einstaka sveitarfélög geta ekki borið ábyrgð á.

Það er tillaga um hvernig hægt sé að efla innlenda matvælaframleiðslu og búa til öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi fyrir landbúnað. Frá því að þetta var fyrst lagt fram, sem þá var þegar mjög tímabært, hefur ástandið því miður bara farið versnandi og því vona ég að í þetta skipti muni hv. þingmenn, og stjórnarliðar ekki hvað síst, líta til þessa máls, meta það og velta fyrir sér hvort ekki kunni að vera komin ástæða til að styðja við ítrekaða tillögu Miðflokksins um að taka á ófremdarástandi í matvælaframleiðslu og landbúnaði á Íslandi. Það ríkir neyðarástand í þessari undirstöðuatvinnugrein landsins, atvinnugreininni sem hefur haldið lífinu í Íslendingum frá landnámi. Það er ákveðin úrslitastund. Við höfum oft bent á það, þingmenn Miðflokksins, á undanförnum árum að landbúnaður á Íslandi væri kominn í hættu, það væri orðið aðkallandi að bregðast við. En viðbrögðin hafa því miður verið lítil sem engin frá stjórnvöldum og raunar áfram verið sótt að greininni því eins og við höfum ítrekað bent á þá hefur verið sótt að íslenskum landbúnaði úr mörgum áttum á undanförnum árum. Fremur en að líta á þetta sem þá mikilvægu grein sem hún er á svo fjölbreytilegan hátt þá hefur starf bænda verið gert jafnt og þétt erfiðara með fráleitum tollasamningum, einstaklega óhagstæðum fyrir íslenska bændur, með því að innleiða hér regluverk á miklu harkalegri hátt heldur en í þeim löndum sem íslenskir matvælaframleiðendur eru að keppa við þannig að kostnaðurinn hér vex og vex hlutfallslega í samanburði við önnur lönd og það verður erfiðara og erfiðara með hverju árinu, jafnvel hverjum mánuðinum, fyrir íslenska bændur að keppa við þá framleiðslu sem á sér stað í útlöndum og er í auknum mæli flutt inn í samræmi við ákvarðanir og ráðstafanir stjórnvalda. Búvörusamningar hafa ekki verið til þess fallnir að efla greinina heldur virðast stundum ætlaðir, eins og núna síðast, til að hjálpa henni að einhverju leyti að draga saman og þá væntanlega á endanum hverfa. Stefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og umhverfismálum hefur verið, leyfi ég mér að segja, frú forseti, fjandsamleg íslenskum landbúnaði. Ég hef áður nefnt skýrsluna sem ríkisstjórn Íslands skilaði fyrir loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna þar sem dregnar voru upp ólíkar sviðsmyndir af af því hvernig landið gæti þróast og fór ekki á milli mála að sú sviðsmynd sem virtist vera eftirsóknarverðust að mati skýrsluhöfunda fæli í sér

losaði sem minnst, helst ekki neitt. Til að nefna dæmi þá var gert ráð fyrir því að kýr fengju ekki lengur hey heldur fengju að éta þang, verða einhvers konar sækýr í þessari framtíðarsýn íslenskra stjórnvalda. Margt fleira mætti nefna um það hvernig starfsaðstæður íslensks landbúnaðar hafa verið skertar eða gerðar erfiðari. Svo bætast við þær aðstæður sem samfélagið stendur frammi fyrir nú með mjög háum vöxtum sem reynast íslenskum bændum alveg sérstaklega erfiðir vegna stöðunnar sem þeir eru í, hækkandi verði allra aðfanga

gera bændum lífið erfiðara, úrvinnslugjöld og hvaðeina. Allt hefur þetta auðvitað umtalsverð áhrif á rekstur íslenskra búa, íslensku fjölskyldubúanna og mjög lítið kemur á móti, ólíkt flestum öðrum sviðum samfélagsins. Í Covid voru allir meira og minna sammála um að þegar ríkið væri að grípa til ráðstafana sem gerðu fólki og fyrirtækjum erfitt fyrir við að framleiða verðmæti og starfa þá þyrfti að bæta það, það þyrfti að halda rekstri hinna ýmsu fyrirtækja gangandi, brúa bilið, koma þeim í gegnum ástandið. Það hefur verið að mjög takmörkuðu leyti gert gagnvart íslenskum landbúnaði þótt þörfin þar hafi verið orðin mikil löngu fyrir Covid. Það segir sína sögu, eins og ég hef margoft nefnt, frú forseti, hér á þingi undanfarin ár, að eina stéttin sem ríkisstjórnin gerir ráð fyrir í sínum áformum með því sem birtist nú árlega í fjármálaáætlun

fólkið sem starfar í landbúnaði, starfar við að framleiða matvælin fyrir okkur Íslendinga, spara gjaldeyri, treysta byggðirnar,

sem á ekki að fá kjarabætur heldur þvert á móti á að skera niður ár eftir ár eru bændur. Þetta hef ég margsinnis bent á og því miður hefur ríkisstjórnin ekki horfið af þessari braut og sýnt greininni, þessari mikilvægu undirstöðugrein í meira en 1000 ár, mjög takmarkaðan áhuga, nema stöku sinnum birtist einn og einn ráðherrann eða þingmaður úr stjórnarliðinu og segir að það sé rétt að fara að velta fyrir sér stöðu landbúnaðarins en það er ekkert gert. er eins og á svo mörgum sviðum öðrum. Munurinn er þó sá hvað landbúnaðinn varðar er að nú stöndum við frammi fyrir algerri ögurstund. Ef ekki er brugðist við hratt þá verður ekkert hægt að byggja upp matvælaframleiðslu á Íslandi aftur. Það verður a.m.k. afskaplega erfitt og verður ekki með þeim hætti sem nú er, með fjölskyldubúunum sem hafa verið undirstaða byggðar í landinu frá upphafi, og það verður líka miklu dýrara en að bregðast við vandanum í tæka tíð og taka á honum. Vigdís Häsler, framkvæmdastjóri Bændasamtakanna, hefur tjáð sig töluvert á síðustu dögum um stöðu landbúnaðarins og lýst henni sem fullkomnu neyðarástandi. Hún bendir á að staðan sé orðin sú að það þurfi að leysa vandann á næstu vikum, ekki á næstu mánuðum eða næstu árum. Staðan í landbúnaði er sú að það þarf að leysa hann á næstu vikum. Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, var í viðtali við Morgunblaðið nú í upphafi vikunnar, ef ég man rétt, og lýsti þeirri uppgjöf sem blasir við í íslenskum landbúnaði, því að menn hafi reynt að þrauka ár eftir ár misseri eftir misseri, mánuð eftir mánuð, í þeirri von að stjórnvöld myndu gera sér grein fyrir hættunni sem þessi atvinnugrein stendur frammi fyrir og bregðast við. En viðbrögðin séu engin og margir bændur núna ýmist hættir eða við það að hætta, því rekstrargrundvöllur starfseminnar sé brostinn. Það er vegna þess að menn líta ekki á heildarmyndina, frú forseti, þegar verið er að meta hvernig eigi að bregðast við í landbúnaði, menn líta ekki á heildarmyndina, líta ekki á heildartjónið, heildarkostnaðinn fyrir samfélagið af því ef bændur hætta störfum. En ég kem nánar að því á eftir og hvernig þessi tillaga er einmitt sniðin að því að líta á heildarmyndina. En Hermann Ingi segir að stjórnvöld hafi engan áhuga á þessum málum og það komi engin viðbrögð frá þeim, það sé enginn vilji til að gera nokkurn skapaðan hlut. Um leið er vinnuálag bænda eitthvert hið mesta,

sem rakti bæði í viðtali á Sprengisandi á Bylgjunni og í grein á Vísi, held ég að hafi verið, að enginn hópur

Þá hljótum við að spyrja okkur: Er þetta ekki spurning um sjálfstæði þjóðarinnar, að viðhalda öflugum innlendum landbúnaði? Og má ekki kosta einhverju til þess að viðhalda hér matvælaframleiðslu og undirstöðu byggða hringinn í kringum landið? Er það ekki einhvers virði? Miðað við allt ruglið sem þessi ríkisstjórn eyðir peningum í, hafandi aukið ríkisútgjöld meira en nokkur önnur ríkisstjórn, gert það hraðar en nokkur önnur ríkisstjórn, hvernig má það vera að það sé ekki hugað að því að vernda undirstöðuatvinnugreinina landbúnað? Því það er góð fjárfesting. Það eru ekkert mjög mörg ár síðan íslensk matvælaframleiðsla bjargaði landinu frá gjaldþroti. Ég hef oft bent á þetta undanfarinn áratug eða lengur. Það mátti eiginlega engu muna í efnahagshruninu að Ísland lenti röngum megin við núllið, hefði ekki nægan gjaldeyri til að kaupa nauðsynjavörur að utan. Ef við hefðum þá ekki haft íslenska matvælaframleiðslu, sem á þeim tíma sparaði þjóðinni kannski 40–50 milljarða, auðvitað miklu meira á núvirði, með innlendri framleiðslu, þá hefðum við verið lent röngum megin við núllið. Þannig að þessi íslenska matvælaframleiðsla er í fyrsta lagi spurning um sjálfstæði þjóðarinnar, um fæðuöryggi, og matvælaöryggi um leið,

hversu mikilvægt það er að framleiðslan fari fram innan lands frekar en að allt sé flutt inn. Frú forseti. Ég bið yður að afsaka, ég kann að hafa gleymt mér aðeins því mér var mikið niðri fyrir um stöðuna í landbúnaðinum núna og hef því ekki náð að rekja tillöguna sem slíka enda líklega ekki verið tími til þess hvort eð er því hún er í 24 liðum og allítarleg greinargerð fylgir. Ástæðan er sú að hér er reynt að nálgast stöðuna í heild og bregðast við heildarstöðunni og til langs tíma. En við þurfum líka á því að halda akkúrat nú þessa dagana að ríkisstjórnin bregðist við því neyðarástandi sem ríkir í landbúnaðinum svoleiðis að hægt sé að fara í þessa uppbyggingu sem við lýsum hér. Miðflokkurinn mun á komandi landsþingi nú um helgina leggja áherslu á að bregðast við þeirri stöðu sem íslenskur landbúnaður stendur frammi fyrir. Við höfum frá upphafi verið eindregnir stuðningsmenn íslensks landbúnaðar og verðum það aldeilis áfram. En nú, í þeirri stöðu sem hefur verið lýst í fjölmiðlum að undanförnu og ég reifaði hér stuttlega,

en þær munu líka birtast í stefnu Miðflokksins sem kynnt verður og samþykkt á landsþingi um komandi helgi. Miðflokkurinn stendur með íslenskum landbúnaði.

vegna þess að hún sýnir hvernig flokkur Miðflokkurinn er, sem er hefðbundinn, stjórnlyndur vinstri flokkur sem ætlar að stórauka ríkisútgjöld í kerfi með aðferðum sem eiginlega er bara hægt að rekja aftur til Jónasar frá Hriflu. Það er líklega þaðan sem allar hugmyndirnar eru. Mig langar til að spyrja þingmanninn, vegna þess að hann hefur oft svona hnýtt í okkur Sjálfstæðismenn um að vera ekki nægjanlega miklir hægri menn: Hvað í þessum tillögum getur talist til hægri? Hefur hann kostnaðarmetið þessar tillögur? Og í ljósi þess að þegar maður skoðar tillögurnar og líklega meira en helmingur tillagnanna felur í sér stórfelld ríkisútgjöld, aukin ríkisútgjöld:

Landbúnaður, ekki bara á Íslandi heldur alls staðar þar sem hann er rekinn, a.m.k. svona í siðmenntuðum löndum, þróuðum ríkjum, þarf á aðstoð ríkisvaldsins að halda og fær hana í mestu velmegunarlöndum Evrópu; í Sviss, Noregi er stuðningur við landbúnað mestur. Og hvers vegna skyldi það nú vera, frú forseti? Vegna þess að í þeim löndum sem hafa náð mestum árangri fyrir borgarana í efnahagslífinu þá er það gert með því að líta á heildarmyndina. Heildarmyndin er sú að ef við fjárfestum ekki í íslenskum landbúnaði, ef ríkisvaldið lítur svo á að það sé sóun að styðja við landbúnaðinn og matvælaframleiðsluna hér þá verður af því tap. Það verður af því mjög verulegt tap fyrir samfélagið allt. Það verður augljóst efnahagslegt tap af því að fara þá að flytja allt inn frá einhverjum frjálshyggjubúum í Evrópu, verksmiðjubúum sem fylgja ekki sömu reglum og lagðar eru á íslenskan landbúnað núna og losa auðvitað allar þessar gróðurhúsalofttegundir á leiðinni. Það verður það tap en það verður líka gífurlegt samfélagslegt tap af því að leyfa þessari undirstöðuatvinnugrein lífs í landinu að drabbast niður.

leitar aftur bara til þess sem áður hefur verið reynt; styrkir og styrkjapottar, ríkisútgjöld. Það er nánast hvergi í þessum tillögum Miðflokksins horft til markaðsbúskapar.

Miðflokkurinn horfi bara til baka og horfir bara á það sem Jónasi frá Hriflu mistókst og ætlar að endurtaka það. Það er alveg rétt að báðir þingmenn Miðflokksins eru líklega eindregnir stuðningsmenn íslensks landbúnaðar, eins og formaður Miðflokksins var að segja, og það erum við Sjálfstæðismenn líka. En ég tel að við getum ekki notað sömu gömlu aðferðirnar og hafa fært íslenskan landbúnað í þá stöðu og hann er núna til að leysa vandann sem er, heldur verðum við að fá markaðinn með okkur í lið og koma landbúnaðinum miklu frekar úr klyfjum hinnar þungu hendi ríkisins, frekar en að auka á þungann

Frú forseti. Það er ástæða til að þakka hv. þingmanni fyrir þessar fyrirspurnir því að þær draga fram ákveðinn áherslumun eða reyndar mjög töluverðan áherslumun okkar á milli. En ég veit ekki alveg hvort Sjálfstæðismenn allir vilja gangast við því sem hv. þingmaður lýsti hér. Ef svo er væri það áhugavert og að mínu mati myndi benda til þess að það sem mann hefur grunað væri rétt, að Sjálfstæðisflokkurinn hefði einfaldlega gefist upp á íslenskum landbúnaði og liti á hann sem hverja aðra atvinnugrein sem þyrfti bara að spjara sig sjálf. En matvælaframleiðsla, landbúnaður, er, eins og ég gat aðeins um í fyrra andsvari, sérstök að því leyti að það er ekki hægt að meta ávinninginn af greininni nema líta á heildarmyndina. Ef eingöngu væri litið til þess hversu mikið hvert fjölskyldubú gæti hagnast á einhverjum brjálæðislegum frjálsum markaði í fullkominni samkeppni þá myndu flest þessara búa

talið rétt, sérstaklega við núverandi aðstæður af því að Jónas leitaðist oft við að líta til aðstæðna hverju sinni, þá er þetta algjör nýlunda engu að síður miðað við landbúnaðarstefnu á Íslandi undanfarin ár því að hér er leitast við, frú forseti, að búa til lausn sem hentar aðstæðum eins og þær eru núna og taka á því neyðarástandi sem blasir við íslenskum landbúnaði.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013, bann við blóðmerahaldi. Með mér á frumvarpinu er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins, það eru þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Einnig áskotnaðist okkur liðsauki frá Pírötum, hv. þm. Andrés Ingi Jónsson

Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: Frumvarp þetta var lagt fram á 151., 152. og 153. löggjafarþingi (53. mál) en náði ekki fram að ganga og er nú lagt fram að nýju óbreytt. Sem sagt, við erum að koma fram

Einnig barst Alþingi undirskriftalisti þar sem 6.380 manns kölluðu eftir því að blóðmerahald yrði bannað. Meðal umsagnaraðila voru dýraverndunarsamtök, bæði innlend og dýralæknar, stjórnvöld, blóðmerabændur, almennir borgarar og fyrirtækið Ísteka. Ekki er hægt að fara í saumana á öllum þeim umsögnum sem bárust en rauði þráðurinn í afstöðu aðila er sá að þeir aðilar sem höfðu hagsmuna að gæta af blóðmerahaldi lögðust gegn frumvarpinu en almennir borgarar og dýraverndunarsinnar studdu almennt markmið frumvarpsins. Þá bárust einnig á annað hundrað umsagnir til Matvælastofnunar vegna útgáfu starfsleyfis Ísteka, sem framleiðir PMSG úr merablóði, en þorri umsagnaraðila lagðist gegn endurnýjun starfsleyfisins og mótmælti blóðtöku úr fylfullum merum. Á Íslandi

Blóðmerar eru látnar ganga með folöld eins oft og mögulegt er til að hámarka afköst hverrar merar, þar til hormónið finnst ekki lengur í blóði hennar. Þegar svo er komið er merunum slátrað. Folöldunum er að jafnaði slátrað.

Gildandi reglugerð heimilar umtalsvert meiri blóðtöku, allt að 18,5% af heildarblóðrúmmáli vikulega, átta vikur í röð. við erum að segja: Hér er heimilað að taka nánast fimmtunginn — fimmtunginn af blóði úr fylfullri meri einu sinni í viku, átta vikur í röð fimmtung, takk fyrir. Fylfullar merar sæta mismiklu og misgrófu ofbeldi við blóðtöku þegar verið er að ná úr þeim hormóninu PMSG. Það má glögglega sjá í heimildarmyndinni Ísland — land 5.000 blóðmera sem var frumsýnd 22. nóvember 2021 og vakti sterk viðbrögð og mikla reiði um heim Í myndinni er fjallað um blóðmerahald á Íslandi þar sem greinilega kemur í ljós sú illa meðferð, misþyrming og dýraníð sem hryssurnar þurfa að sæta við blóðtökuna. Í myndinni eru færð rök fyrir því að ætla megi að slíkt harðræði tíðkist almennt við blóðtökuna hér á landi. Ég vil benda á að ég hef verið í sambandi við mjög marga bændur, hrossabændur sem aðra bændur, og þeim ber öllum saman um eitt það skal tekið fram að það er verið að taka blóð úr fylfullum hryssum sem eru ótemjur — það bar öllum saman um það að þú tekur ekki ótemju og brosir fallega framan í hana og biður hana um að labba inn í bás þar sem á að taka úr henni blóð. Það þarf oftar en ekki að beita miklum átökum til að koma hryssunni á þann stað sem ætlað er að setja hana. hana. Sumarið 2022 var tilkynnt um átta fylfullar merar sem drápust í tengslum við blóðtöku og grunur er um að þar hafi verið að störfum dýralæknar sem voru ekki nógu þjálfaðir. Þá vil ég benda á að ég hef heimildir fyrir því að þessar hryssur hafi verið mun fleiri.

hún var dregin út úr básnum þar sem hún var látin liggja og drepast á næstu 10–15 mínútum og blæða út. Hún fékk ekki einu sinni að njóta vafans og fá kúlu í hausinn. Nei, hún var látin liggja þarna og deyja eins og hvert annað rusl. Blóðmerahald jókst til muna undangenginn áratug en í kjölfar aukinnar umfjöllunar um blóðmerahald hefur umfang þess frekar dregist saman.

þar sem bændur eru í rauninni að hrópa á aðstoð. Hann talar þar um blóðmerahald, hversu mikilvægt það sé fyrir þessa bændur og hann talar um að það séu nú um 2.000 hryssur

vísindalegum tilgangi og kann að valda dýrum sársauka, þjáningu eða varanlegum skaða umfram þann þröskuld sem tilskipunin kveður á um. ESA telur jafnframt að hvorki lög um velferð dýra né sú reglugerð sem ráðherra setti um blóðtöku úr fylfullum hryssum, nr. 900/2022, uppfylli þær kröfur sem tilskipunin gerir og miði að því að vernda dýr sem nota á í vísindaskyni. Það er skilyrði samkvæmt tilskipuninni að stjórnvöld meti hvort notkun dýra á þennan hátt sé nauðsynleg til að ná fram þeim markmiðum sem að er stefnt eða hvort hægt sé að ná fram sömu markmiðum án notkunar dýra. Íslensk stjórnvöld hafa ekki framkvæmt slíkt mat. Í kvörtuninni sem barst til ESA vegna blóðmerahalds á Íslandi kom fram að nú þegar væru framleiddar staðkvæmdarvörur sem hefðu sömu notkunareiginleika og þau lyf sem framleidd eru úr hormóni fylfullra mera.

svo komu fram heimildir um að þessar staðkvæmdarvörur væru í rauninni mun fleiri Evrópuþingið hefur skorað á bæði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og aðildarríki þess að hætta innflutningi og framleiðslu á PMSG.

Ef framkvæmdastjórnin grípur til aðgerða til að framfylgja ályktun Evrópuþingsins, sem felur í sér bann við blóðmerahaldi í Evrópu, liggur ljóst fyrir að slíkt bann mun ná til Íslands á grundvelli EES-samningsins. Ísland er líklega eini framleiðandi PMSG í Evrópu í Evrópu — við vitum einungis um þrjú lönd í heiminum sem ganga svona harkalega fram gegn fylfullum hryssum — þrátt fyrir að hrossabúskapur sé stundaður í öllum löndum álfunnar. Það vekur furðu að starfsemi sem þessi sé jafn umfangsmikil hér á landi og raun ber vitni. Íslandsstofa hefur á undanförnum átta árum verið í sérstöku markaðsátaki til að kynna íslenska hestinn á erlendri grundu. Átakið felst í því að íslenski hesturinn verði þekktur á heimsvísu sem reiðhesturinn með góða geðslagið, sá sem færir fólk nær náttúrunni. Markmiðið með átakinu er að auka verðmætasköpun sem byggist á íslenska hestinum, sem er þvert á það dýraníð

Ísland ver á ári hverju miklum fjármunum í að draga fram jákvæða ímynd landsins á erlendri grund. Blóðmerahald stórskaðar þessa ímynd og hefur verið fordæmt heim allan. Ef ekki verður gripið til aðgerða gegn blóðmerahaldi tafarlaust verður orðspor og ímynd Íslands fyrir óafturkræfu tjóni. Lög um velferð dýra hafa það að markmiði að stuðla að velferð dýra, raunverulega. Til þess eru lög um velferð dýra. Í þeim lögum er talið upp að dýrin séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma. Hvað af þessari talningu sem ég var með hér skyldi nú eiga við um villtar fylfullar hryssur sem er verið að troða inn í blóðmerabásinn?

beint við. Það er þverbrot á lögum um velferð dýra. Það liggur á borðinu og það þarf í rauninni að hafa lítið fleiri orð um það. Það er enn fremur markmið laganna að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. Það má vera ljóst að blóðmerahald brýtur gegn framangreindum markmiðum laganna. Stjórnvöld hafa ekki tryggt vernd fylfullra mera gegn því ofbeldi og þeirri illu meðferð sem felst í blóðmerahaldi.

gegn velferð dýra skuli aðeins sæta rannsókn lögreglu að undangenginni kæru Matvælastofnunar, verði felld brott, því að að sjálfsögðu á þorri almennings og við, raunverulegir dýravinir, þeir sem raunverulega hugsa um velferð dýra,

Við höfum viljað niðurgreiða raforku, við höfum viljað efla garðyrkju. Við höfum viljað hjálpa þeim þannig að þau verði sjálfbær í allri ræktun á ávöxtum og grænmeti og allri ylrækt. Þetta hefur náttúrlega ekki fengið

frá 10. maí sl. kemur fram afstaða stofnunarinnar um að Ísland hafi brotið gegn ákvæðum framangreindrar tilskipunar og ákvæðum EES-samningsins með setningu sérreglna um málefnið. Málið snýr að túlkun á gildissviði regluverksins sem um ræðir og hafa íslensk stjórnvöld“ — takið eftir — „fallist á að blóðtaka úr fylfullum merum fyrir framleiðslu á PMSG/eCG hormóni falli innan gildissviðs regluverksins.

Það skal tekið fram að nú er þessari blóðmeravertíð ársins 2023 að ljúka, er nýlokið, en hún mun hefjast aftur næsta sumar þannig að aðlögunin er

sem við erum að innleiða nú sé nánast sjálfhætt, enda liggur það líka á borðinu. Það er ekkert við blóðtöku úr fylfullum hryssum, ekki neitt, sem kalla má í vísindaskyni. Það eru akkúrat engin vísindi, eftir áratuga dýraníð á fylfullum hryssum eru akkúrat engin vísindi sem liggja þar að baki. Og markmiðið, sem áður segir, sem að var stefnt með því að vinna hormónið PMSG úr blóði fylfullra hryssna, er eingöngu og einungis að auka svínakjötsframleiðslu auka svínakjötsframleiðslu fyrst og síðast. Í sárafáum tilvikum er þetta hormón notað í eitthvað annað. Þannig að þegar upp er staðið snýst þetta dýraníð um það að við getum borðað meira beikon og að verksmiðjubúskapurinn geti blómstrað sem aldrei fyrr með einu dýraníðinu ofan á annað. Þannig að ég vona bara innilega eftir allt sem á undan er gengið

Það er sárara en tárum taki að árið 2023 skuli ég standa hér og mæla fyrir banni við blóðmerahaldi í fjórða sinn. Það er sárara en tárum taki að maður skuli vera að berja hér hausnum við steininn þegar í rauninni allur heimurinn

Það er kominn tími til að taka utan um þessar blóðmerar. Að lokum langar mig að vísa aftur í hv. þm. Ásmund Friðriksson því að hann hefur mikinn áhuga, held ég, á blóðmerahaldi og nefndi það hér sérstaklega í störfum þingsins, þessar hryssur hefðu það sennilega best allra dýra í landinu, þær væru frjálsar og þyrftu ekki að ganga í gegnum neinar þvinganir eða leiðindi nema í örfáa klukkutíma á ári.

Það er kominn tími til, frú forseti, að eftirlitsaðilar og löggjafinn sjálfur fylgi því fast eftir sem hann hefur gert hér að lögum. Það er ætlast til þess að almenningur fylgi þeim reglum sem við setjum hér. Hér eru menn kærðir hægri vinstri fyrir að keyra of hratt eða á öfugum helmingi vegarins eða hvaðeina annað sem er. Hér má í rauninni ekki neitt öðruvísi en að við því séu einhver ákveðin viðurlög. En dýraníð, það má brjóta lög um velferð dýra um hábjartan dag fyrir framan alheim án þess að íslensk stjórnvöld og eftirlitsaðilar bregðist við. Frú forseti. Það er kominn tími til að leggja algjört bann við dýraníðinu blóðmerahaldi.

Við erum hér að ræða frumvarp Flokks fólksins um breytingu á lögum um velferð dýra, bann við blóðmerahaldi. Ég er stoltur af þessu frumvarpi.

Líftæknifyrirtækið borgar hátt verð fyrir hormónið og því hefur blóðmerahald aukist til muna á Íslandi á síðustu árum. Á nokkrum stöðum er þetta orðið stórbúskapur með allt að 200 hryssur í blóðmeraframleiðslu.

Á meðan hormónið finnst í blóði meranna er framkvæmd blóðtaka á viku fresti, 5 lítrar í hvert skipti 7–8 sinnum yfir sumarið. Íslenski hesturinn en minni en hefðbundið hestakyn og því er blóðmagn í íslenskum hryssum aðeins 35–37 lítrar. Að níðast á einu dýri til þess að níðast á öðru dýri hlýtur að vera það ömurlegasta sem til er. Ef við förum að hugsa út í hvers vegna verið er að níðast á einu dýri til að níðast á öðru dýri og í hvaða aðstæðum það er gert hlýtur okkur að

að ná þessu hormóni úr blóði merarinnar er síðan að níðast á öðru dýri, gyltu, til að gera hana tilbúna til að eignast grísi löngu áður en hún á að vera tilbúin til þess.

verið svona ill að hafa búið til svona iðnað. Það er ekkert fallegt við þetta. Það er ekki hægt að gera þetta fallega. Dýrin eru skelfingu lostin. Það er útilokað að beita þeirri aðferð að binda upp höfuð dýra til að þvinga nál í hálsinn á þeim til að ná út blóði í þeim eina tilgangi að níðast svo á öðru, til þess að auka hvað? Framleiðslu á kjöti. Og þeir berjast með kjafti og klóm til að fá að halda þessu áfram, blóðmerabændur. En við eigum að hjálpa bændum sem hafa einhvern veginn villst af vegi og telja sig nauðsynlega þurfa að fara út í þennan iðnað,

Okkur ber skylda til að stöðva þetta. Okkur ber skylda til að vernda dýrin. Það gerir okkur ekki betri að aðrir séu verri og það er engin afsökun þó að einhverjir reyni og ætli sér virkilega og vilji gera þetta vel. Það er ekki hægt. Þetta verður alltaf maðurinn að níðast á dýrinu til að ná blóði til að framleiða blóðpeninga og við skulum stoppa það. Sagt er að dýralæknar taki blóð undir opinberu eftirliti. Mér líður ekkert betur með það vegna þess að ég geri mér grein fyrir því að það er misbrestur á þeirri framkvæmd og það hefur komið í ljós. Annað sem ég átta mig eiginlega ekki á og kom fram og átti að vera til góðs, held ég, er að merarnar séu staðdeyfðar.

á Íslandi er aðbúnaður og framkoma mannsins við hrossið til mikillar fyrirmyndar, langt umfram það, sem lög krefjast og gott siðferði gerir tilkall til.

„gull­mola“ líftæknifyrirtækja, sem veitir þeim milljarðahagnað á ári hverju með fjöldaframleiðslu þess. Blóð er tekið úr merum í tuglítratali yfir sumarmánuðina.“

Mér er gjörsamlega fyrirmunað að skilja í fyrsta lagi að hægt sé að réttlæta þetta. Í öðru lagi að það sé líka, eins og hefur komið fram í málaskrá — það er eiginlega stórfurðulegt að við skulum vera í dag í þessari stöðu að þurfa að berjast fyrir því að það sé ekki framið svona óhugnanlegt dýraníð hér. Okkur ber eiginlega skylda til að leggja þetta af. Við eigum að vera nógu siðuð og við eigum að vera orðin nógu þróuð til að bera meiri virðingu fyrir dýrunum okkar en þetta. Ég segi fyrir mitt leyti að ég ber virðingu fyrir bændum og ég hef ekkert nema gott að segja af þeim bændum þar sem ég þekki til, en ég trúi því ekki að raunverulegir bændur vilji hafa þennan búskap.

frumvarpið sem við erum hér að mæla fyrir nái fram að ganga og að það sé kominn tími til að við sýnum hestum þá virðingu, sérstaklega merunum sem eru með folöld, að við séum ekki að dæla fleiri lítrum af blóði úr þeim 7–8 sinnum á sumri? Getum við verið í fáránlegri stöðu en þetta? Er hægt að leggjast lægra? Ég sé engan tilgang með þessu. Ég spyr: Er ekki löngu kominn tími til að við högum okkur eins og aðrar siðaðar þjóðir og hugsum um velferð dýra og hættum að níðast á þessum dýrum og það strax?

Blóðmerarnar eru látnar ganga með folöld eins oft og mögulegt er til að hámarka afköst hverrar merar þar til hormónið finnst ekki lengur í blóði hennar. Þegar svo er komið er merunum slátrað. Folöldunum er að jafnaði slátrað og þetta eru oft mjög lítil folöld. Umfang blóðtökunnar

Gildandi reglugerð heimilar umtalsvert meiri blóðtöku, eða allt að 18,5% af heildarblóðrúmmáli vikulega, átta vikur í röð.

Árið 2021 voru 119 starfsstöðvar með 5.383 blóðmerar en í fyrra, árið 2022, voru starfsstöðvar orðnar 90 talsins og heildarfjöldi blóðmera 4.779.

frá september 2010 um vernd dýra sem notuð eru í vísindaskyni. Samkvæmt ESA heyrir starfsemin undir tilskipunina, þar sem hún telst sem notkun dýra í öðrum

Er vert að benda á að í kvörtuninni sem barst til ESA vegna blóðmerahalds á Íslandi kom fram að nú þegar væru framleiddar staðkvæmdarvörur sem hefðu sömu notkunareiginleika og þau lyf sem framleidd eru úr hormóni fylfullra mera.

Tilgangur reglugerðarinnar er að stuðla að takmörkun á notkun dýra í vísinda- og menntunarskyni, stuðla að velferð og virðingu fyrir dýr sem notuð eru í slíkum tilgangi, og að tryggja að dýr sem notuð eru í slíkum tilgangi séu ekki látin sæta óþarfa álagi.

skepnur til að gera þá vísindatilraun, eða 4.779 blóðmerar. Einnig kemur fram í reglugerðinni um val á aðferðum

Það má ljóst vera að blóðmerahald brýtur gegn markmiðum og tilgangi þessarar reglugerðar og brýtur líka gegn lögum um velferð dýra. Stjórnvöld hafa ekki tryggt vernd fylfullra mera gegn því ofbeldi og þeirri illu meðferð sem felst í blóðmerahaldi.

að tala svona um fólk sem hefur sinnt þessu dýrahaldi í yfir 40 ár með miklum sóma. Ég þekki marga bændur

það séu minni afföll hjá blóðmerum en öðru afurðagefandi búfé í landinu. Það er

ár trúlega verið sú búgrein með hross sem fer hvað best með skepnuna.

Auðvitað er alltaf óheppilegt þegar það gerist en þannig er nú lífið. Ég er ekki að gera lítið úr því en mér finnst þær ásakanir hérna, að segja að að dýr liggi og blæði út eins og hvert annað rusl — er okkur sæmandi að segja þetta? Er sæmandi að segja það um fólk sem stendur þannig að búskap sínum? Ég segi nei. Ég vil biðja íslenska bændur afsökunar á því að þessi orð skuli hafa fallið í þingsal. Ég bið þá afsökunar á því og mér finnast þetta ekki góðar kveðjur til ungra bænda, sem margir hverjir stunda einmitt blóðmerarækt,

Það særir mig. Það særir hvern einasta mann að svoleiðis sé talað og þannig eigum við ekki að tala. Við myndum ekki einu sinni tala svona hvert við annað hér, hvað þá um bændur sem eiga allt gott skilið og þurfa á öllu frekar að halda núna en svona sendingum. Mér finnst í þessu máli eins og í of mörgum

Þeir vita allt um þetta og það þarf ekkert að rannsaka neitt, en það þarf að standa vel að öllu og við skulum halda áfram að tala fyrir því

hvað þá hækkunum á vöxtum sem eru að drepa allt, ekki bara þá heldur okkur öll; börnin okkar sem eru að kaupa hús. Ég held að við ættum að senda hlýjar kveðjur í sveitina og ekki ásaka fólk þar um dýraníð. Það er alvarlegt að ásaka fólk um dýraníð.

En það er hægt að hlusta þegar útlendingar koma hingað og standa í þrjú ár og taka myndir af atvikum og klippa saman á ljótan hátt. Þá líta menn ekki vel út. Og hvað gerðu þeir þegar MAST óskaði eftir því að fá óklippt efni? Þá kom ekkert. Þeir vildu ekki senda sannleikann. Það má ekki segja sannleikann. Það á að halda lyginni á lofti.

Þannig erum við bara gerð. En ásakanir í garð einstaklinga, í garð heillar stéttar blóðmerabænda, eru ódrengilegar. Fjölmiðlarnir hafa tekið þátt í þessu líka. Þeir senda dróna inn í fjárhúsin þar sem er verið að taka blóð, þar sem fjölskyldan á bænum stendur við merarnar og tekur blóð með dýralækninum sem er búinn að deyfa þær.

Þeir segja ekki fréttir af sér og sínum, hvorki þegar þeir brjóta lög gagnvart persónufrelsi eða öðru frelsi, eða sameiginlegum tekjum okkar landsmanna. Ég held að þeir ættu nú að hætta að leika sér í drónaleik, snúa sér að því að segja sannar fréttir og láta fólk í atvinnulífinu í friði sem er að vinna sína vinnu og vill fá frið.

Ég get séð um það sjálf og ég sé ekki eftir einu einasta orði sem ég hef hér látið falla, ekki einu. Það að brjóta dýravelferðarlöggjöfina er ekkert annað í mínum huga en hreint og klárt dýraníð. Það mun ég segja hvar og hvenær sem er. Ég vil spyrja hv. þingmann: Hvernig stendur á því að við erum eina landið í Evrópu sem stundar þessa iðju? Gefur hv. þingmaður lítið fyrir það sem við höfum fengið frá eftirlitsstofnuninni, ESA? Ég vil spyrja hv. þingmann að því hvort honum finnist eðlilegt að stunda blóðmerahald í ljósi þessarar ásýndar þegar í rauninni er hægt að fá sambærileg lyf án þess að níðast á fylfullum hryssum. Það er ónauðsynlegt. Um leið vil ég spyrja hv. þingmann að því hvort honum finnist ekki eðlilegt og sjálfsagt að ríkisvaldið komi hér inn í og styðji við þá bændur sem þurfa að auka afkomu sína með því að stunda þessa iðju. væri kannski ekki úr vegi, fyrst hann hrópar svona mikið í hagsmunagæslu fyrir okkar góðu bændur, að hv. þingmaður átti sig á því að hann er í Sjálfstæðisflokknum, stærsta hagsmunagæsluflokki sjálfsagt í heiminum, sem er í lófa lagið að koma til móts við bændur og styðja við þá og styrkja þá og gera okkur að ærlegri stétt sem getur séð um sig sjálf hvað lýtur að matvælaframleiðslu.

að fjölga svínum. Það kom líka fram á fundinum að nú eiga gyltur heilmikið fleiri grísir heldur en áður. Það sparar mikið búfjárhald í þeirri grein þannig að þetta er auðvitað alls konar fram og til baka.

Hann vísar hér í yfirdýralækni sem var staddur hjá atvinnuveganefnd og fullyrti að hér væri ekki um neitt dýraníð að ræða. Ef yfirdýralæknir hefur látið þau orð falla þá ætti hann að byrja á því að pakka saman og segja starfinu lausu. Þá er hann vanhæfur sem dýralæknir.

að fara í einhverja aðra búgrein. Ég hélt að það hefði alveg komið skýrt fram í minni ræðu hér og hv. þingmaður er vel meðvitaður um það. Ég segi bara þetta: Hér er mál sem skiptir okkur öll máli og ásýnd lands og þjóðar út á við, burt séð frá því

en ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé auðvitað alltaf tilbúinn að huga að þeim hagsmunum sem skipta máli fyrir land og þjóð.

bara einfaldlega rangt. Við erum að fjalla hér um atvinnugrein sem við teljum að eigi ekki að vera stunduð á Íslandi vegna þess að í henni felst slæm meðferð á dýrum, dýraníð,

þá liggur það alveg ljóst fyrir að ég hef aldrei hlaupist undan þeirri ábyrgð sem ég ber sem þingmaður eða nokkru öðru sem ég geri. Það er auðvitað þyngra en tárum taki að afkoma bænda hefur versnað á minni vakt. Það er bara þannig.

Hvað þá þegar við tölum um sauðfjárbúskapinn sem hefur nánast verið rekinn undir núllinu. Ég þekki bara ágætlega vel til í sauðfjárbúskap í gegnum góðan kunningsskap og vináttu í sveitinni.

að matvælaöryggi og fæðuöryggi í landinu þurfi að treysta en svo viljum við ekki treysta búskap og viðgang sveitanna í landinu með því að halda byggðinni gangandi.

er farið í bændur í þessu máli. Mér finnst það bara ekki okkur sæmandi að gera það, hvorki á þennan hátt né að gera þeim það eða nokkrum öðrum sem ekki geta komið hingað í púltið og svarað fyrir sig, að saka þá um alvarlegan glæp sem er kallað dýraníð.

mjög góða og mikilvæga ræðu, bændum til varnar. Við þekkjum það og ég held að þingmenn almennt geri sér grein fyrir því að bændur á Íslandi og örugglega víðast hvar leggja mikla áherslu á að fara vel með dýrin sín. sín. Gangur náttúrunnar er sá að stundum er þessum dýrum slátrað, það er ástæðan fyrir því að þau eru alin,

á búi á Íslandi er miklu betra hlutskipti, held ég að mér sé óhætt að segja, heldur en að vera dýr úti í náttúrunni og þjást af öllum þeim ástæðum sem náttúran býður dýrum upp á. Ég tel mjög mikilvægt að hv. þingmaður hafi undirstrikað það hvernig bændur nálgast sín störf og mér finnst líka afar mikilvægt að við gerum greinarmun á dýrum og fólki. Þetta er algerlega sitthvor hluturinn. En ég ætla að spyrja hv. þingmann spurningar sem gæti hljómað eins og einhvers konar óviðeigandi grín. Það er alls ekki meiningin heldur vil ég reyna að setja hlutina í samhengi: Ef hv. þingmaður væri hross, hvort myndi hann frekar vilja gefa blóð eða vera slátrað?

Fæðukeðjan er svona og við erum efst í henni og búum við það að sækja okkur mat og þess vegna er mjög mikilvægt að við allt það starf og alla þá vinnu sem við vinnum við, hvort sem það er til sjós eða lands, sé unnið af virðingu við dýrin og við sýnum þeim þá virðingu að ljúka þessu á þann hátt að sem minnstur skaði verði og sársaukinn verði sem minnstur.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið og tek undir það sem hann nefndi nú og raunar í ræðu sinni líka það er mjög mikilvægt að dregin sé upp rétt og sönn mynd af því hvernig landbúnaður gengur fyrir sig og margir bændur, ekki hvað síst í mínu kjördæmi sem ég hef rætt við um þessi mál, eru sárir og reiðir yfir þeirri röngu mynd sem hefur verið oft og tíðum dregin upp, m.a. í fjölmiðlum, af störfum þeirra. Þeir lýsa þessu allt öðruvísi heldur en við höfum við höfum verið látin horfa upp á í fjölmiðlum og raunar að þetta gangi almennt, þegar rétt er að verki staðið, mjög friðsamlega fyrir sig og hrossin

sem þarf að leita að eða fræðast um, það þarf bara að halda áfram að gera það besta sem hægt er í þessu og gera það á vísindalegan og góðan hátt.

Ármannsson, Gísli Rafn Ólafsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ég vil þakka þeim þingmönnum utan þingflokks Flokks fólksins sem komu og sýndu þessu máli þá virðingu og þann sóma að vera meðflutningsmenn með okkur á því. Það skal tekið fram að öllum þingmönnum var boðið að vera með okkur á málinu um löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 1. mgr. 1. gr. segir svo: „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur lagagildi á Íslandi. Samningurinn um réttindi fatlaðs fólks er birtur sem fylgiskjal með lögum þessum.“ 2. gr.: „Lög þessi öðlast þegar gildi.“ Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Frumvarp þetta var lagt fram á 152. og 153. löggjafarþingi (61. mál) en náði ekki fram að ganga og er nú lagt fram að nýju efnislega óbreytt. Fyrirsögn frumvarpsins hefur verið breytt til að gæta lagasamræmis. Fatlað fólk hefur ávallt þurft að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum. Það Það er ekki aðeins barátta gegn fordómum heldur einnig barátta gegn ofbeldi og barátta fyrir jafnrétti og sanngjörnum lífsgæðum. Mikið hefur áunnist í þeirri baráttu á undanförnum áratugum, bæði á Íslandi og á alþjóðavettvangi. Baráttunni er þó ekki lokið. Enn er langt í land og nú er kominn tími til að stíga næsta skref í átt að réttlæti og jafnrétti. Einn mikilvægasti áfanginn í þeirri réttindabaráttu er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn hefur það að markmiði að tryggja réttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra.“ Þá erum við líka að segja að það er verið að reyna að tryggja að fatlað fólk geti náð fram eins og kostur er þeim lífsgæðum sem fötlun þeirra segir til um. Við eigum í rauninni að gera allt sem í okkar valdi stendur til að gera líf fatlaðra eins gott og kostur er. Til þess verðum við að koma til móts við þau í alla staði. „Í samningnum er fjallað um þau réttindi sem aðildarríkjum ber að tryggja fötluðu fólki og með hvaða hætti þau skuli tryggð. Ísland undirritaði samninginn strax á upphafsdegi hans, 30. mars 2007.“ Hugsið ykkur, við undirrituðum þetta 30. mars 2007. Nú í dag er árið 2023 og við höfum enn ekki, 16 árum síðar, löggilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það sjá það allir sem sjá vilja hvaða virðingu við berum fyrir okkar minnstu bræðrum og systrum. „Undirritun alþjóðasamninga er almennt aðeins viljayfirlýsing en fullgilding felur í sér þjóðréttarlega skuldbindingu til að uppfylla þær skyldur og tryggja þau réttindi sem alþjóðasamningar kveða á um. Árið 2016 samþykkti Alþingi loks

Til þess að alþjóðasamningar hafi þessi beinu réttaráhrif þurfum við sem sagt að lögfesta hann. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks yrði mikil réttarbót og tryggði með lögum þau réttindi sem samningurinn kveður á um. Þess vegna hefur ítrekað verið kallað eftir því af hálfu Öryrkjabandalags Íslands, Landssamtakanna Þroskahjálpar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og og almennings að Alþingi lögfesti samninginn. Árið 2019 samþykkti Alþingi tillögu um að fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu samningsins,“ — sem sagt fyrir fjórum árum samþykkti Alþingi tillögu um að fela ríkisstjórninni að undirbúa lögfestingu samningsins — „og leggja fram frumvarp þar um eigi síðar en 13. desember 2020.“ — Sem sagt eigi síðar en fyrir réttum tæplega þremur árum síðan. Í kjölfarið var hins vegar ákveðið að þýða samninginn upp á nýtt. Ný þýðing var lögð fram í mars 2021 og hún var samþykkt á Alþingi í maí sama ár fyrir ríflega tveimur árum síðan. Nú stendur aðeins eftir að ganga formlega frá lögfestingunni. Ekki er seinna vænna enda sá frestur sem mælt var fyrir um í ályktun Alþingis löngu liðinn. — „Í frumvarpi þessu er því lagt til að veita samningnum lagagildi á grundvelli þeirrar þýðingar sem samþykkt var á Alþingi hinn 11. maí 2021.

réttindagæslumaður fatlaðra í Reykjavík og á Seltjarnarnesi lýstu yfir stuðningi við frumvarpið. Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga kom fram að mikilvægt væri að kostnaðarmeta áhrif lögfestingar samningsins vegna þess að hún kynni að hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög.“ Það skyldi þó aldrei vera að þarna liggi hundurinn grafinn. Það nefnilega kostar svo mikið að hjálpa fötluðu fólki. Excel-skjalið er þeim afskaplega óhagkvæmt. Þau eru nefnilega bara kostnaður í excel-skjalinu. Þau eru ekki að skila nógu í kassann. Þess vegna hafa þau verið látin bíða árum saman eftir þessum grundvallarmannréttindum sínum, að fá löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Eldri þingmál sem vörðuðu samninginn hafi verið til umfjöllunar þar og þá sé lögfesting samningsins fyrst og fremst mannréttindamál frekar en velferðarmál. Vert er að minnast sérstaklega á umsögn Ágústs Fannars Leifssonar.

Um mikilvægi þess að lögfesta samninginn segir Ágúst: „[Samningurinn] segir að ég sé jafn mikils virði og aðrir þótt ég sé fatlaður. Hann segir að ófatlað fólk hafi búið til samfélag fyrir sig og gleymt fólki eins og mér þegar það bjó til lög og reglur og tók ákvarðanir fyrir samfélagið. Og hann segir að samfélagið eigi að aðlaga sig að mér og öðru fötluðu fólki.“ Alþingi Alþingi samþykkti einróma þingsályktunartillögur um fullgildingu samningsins, um lögfestingu samningsins og um nýja þýðingu á samningnum. Nú er kominn tími til að lögfesta samninginn og tryggja þá réttarvernd sem fatlað fólk á skilið.“

að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hún stefnir nú að ýmsu, það verður að segjast eins og er, það er ansi margt sem er stefnt að hér. En það er ekki nóg að stefna að hlutunum, það þarf að framkvæma hlutina, það þarf að koma hlutunum í verk og það að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er ekki bara skylduverkefni fyrir okkur hér heldur mannréttindaverkefni, mannúðarverkefni

eiginlega lífsnauðsynlegt frumvarp fyrir fatlaða einstaklinga. Ég var hér í þingsal á sínum tíma og var bjartsýnn fyrir hönd fatlaðs fólks þegar við samþykktum 2019 að fela ríkisstjórninni að lögfesta þennan samning í síðasta lagi 13. desember 2020. Eftir nokkrar vikur verða liðin þrjú ár frá þeim degi þegar átti að vera búið að lögfesta þennan samning — þrjú ár. Því miður hefur ríkisstjórnin dregið lappirnar við að lögfesta samninginn og með sama hraða sé ég ekki fram á að henni dugi næsti áratugur. Hún þarf sennilega lengri tíma til að ganga frá þessu máli því að hún er að draga lappirnar.

Þetta gildir líka um lögfestingu valfrjálsu bókunarinnar um málefni fatlaðs fólks, þar sem kæruleiðir og annað eru inni til að tryggja réttindi fólks, sem ég hef ítrekað mælt fyrir einnig en ekkert skeður. Við búum nú þegar í þjóðfélagi þar sem mannréttindi fatlaðs fólks eru langt á eftir. Þess vegna er nauðsynlegt að drífa þetta mál í gegn og klára það.

En stóra málið er lögfestingin. Það er mál málanna. Klárum lögfestinguna þannig að hægt sé að beita þeim lögum, bæði gagnvart stjórnsýslunni og ekki síst fyrir dómstólum, til að verja mannréttindi fatlaðs fólks.

2019. Ríkisstjórnin hefur nægan tíma til að klára málið. Allt sem þarf er pólitískur vilji. Menn hafa dregið lappirnar vegna þess að það þarf að þýða samninginn en því er nú löngu lokið. Við höfum orðið vitni að hreppaflutningum fatlaðs fólks, einstaklinga, á hjúkrunarheimili fyrir aldraða

Það er hægt að gera kröfu um það þegar búið verður að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks. Í samningnum er ákvæði sem myndi líka þýða að jafnt gildi um fatlað fólk

Að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu, á það ekki að vera sjálfsagður hlutur? Virðing fyrir heimili og fjölskyldu, menntun, tjáningar- og skoðanafrelsi, aðgangur að upplýsingum, heilbrigði, hæfing og endurhæfing, vinna og störf,

Þetta er lítil krafa en risastórt skref fyrir þau sem þurfa að reiða sig á að samningurinn verði lögfestur þannig að þau geti fengið að verja sig og geti þar af leiðandi gert kröfu um að fá að lifa mannsæmandi lífi eins og við öll hin.

týnir með því einum tug ára og oft vegna þess að það fær ekki þá einföldu þjónustu sem það á Kannanir sýna einnig að meiri líkur eru á að fatlað fólk verði fyrir ofbeldi en þeir sem teljast ófatlaðir. Einkum eru ungar konur sem glíma við fötlun líklegar til að verða fyrir kynferðisofbeldi.

Fatlað fólk á Íslandi á rétt á því að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði lögfestur og það strax og einnig viðauki hans. Þetta ber að gera.

lögfestur, og viðaukinn, þá eru þeir að bjóða því heim að það verði áfram brotin bæði lög og mannréttindi á fötluðu fólki.

Það er mikilvægt að við sem samfélag tökum utan um þennan hóp og göngum nú kröftuglega til verks og sjáum til þess að

Til þess að hann hafi bein réttaráhrif þarf að lögfesta hann. Lögfesting samningsins yrði því mikil réttarbót og tryggði með lögum þau réttindi sem samningurinn kveður á um.

eru ríki samningsins að árétta það að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi séu algild og óumdeilanleg, innbyrðis háð og samtvinnuð, og áréttuð nauðsyn þess að tryggja að fatlað fólk njóti þeirra að fullu án mismununar.

og að fötlun sé afsprengi samspils milli fólks með skerðingar annars vegar og umhverfis og viðhorfa hins vegar sem hindra fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.

Við værum einnig að viðurkenna í lögum nauðsyn þess að efla og vernda mannréttindi alls fatlaðs fólks, þar með talið þess sem þarf mikinn stuðning.

og að efling mannréttinda og grundvallarfrelsis auk fullrar þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu muni leiða til aukinnar tilfinningar þess fyrir því að tilheyra samfélaginu og til verulegra framfara í mannlegri, félagslegri og efnahagslegri þróun samfélagsins og til útrýmingar fátæktar.

Við værum einnig að festa í lög áhyggjur af erfiðum aðstæðum fatlaðs fólks sem sætir fjölþættri eða aukinni mismunun á grundvelli kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungumáls, trúarbragða, stjórnmálaskoðana og annarra skoðana.

Við værum einnig að viðurkenna og setja í lög viðurkenningu þess efnis að fötluð börn eigi að njóta til fulls allra mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við önnur börn og minnast skyldna til þess sem aðildarríki samningsins um réttindi barnsins hafa undirgengist. Við værum jafnframt að leggja áherslu á á nauðsyn þess að innleiða kynjasjónarmið í allar aðgerðir sem ætlað er að ná fullum mannréttindum og grundvallarfrelsi fatlaðs fólks.

merkir hvers konar greinarmun, útilokun eða takmörkun á grundvelli fötlunar sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að torvelda eða koma í veg fyrir að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi séu viðurkennd,

skilgreint sem „nauðsynlegar og viðeigandi breytingar og lagfæringar, sem eru ekki umfram það sem eðlilegt má teljast eða of íþyngjandi, þar sem þeirra er þörf

Hér er líka verið að skilgreina það hvernig við eigum að ná viðeigandi aðlögun. Það er einnig skilgreining á algildri hönnun sem er hönnun á framleiðsluvöru og öðru slíku sem fólk getur nýtt sér að því marki án þess að það þurfi að koma til umbreytinga og algild hönnun á ekki að útiloka hjálpartæki fyrir tiltekna hópa fatlaðs fólks. Hér eru mikilvæg hugtök sem fatlað fólk gæti notað í réttindabaráttunni fyrir dómstólum og stofnunum ríkisins.

Það er ákvæði um fatlaðar konur, fötluð börn, vitundarvakningu, aðgengi, réttinn til lífs, aðstæður sem skapa hættu og neyðarástand sem kallar á mannúðaraðstoð, jafna viðurkenningu fyrir lögum,

þar sem segir, með leyfi forseta: „Allt fatlað fólk á rétt á virðingu fyrir líkamlegri og andlegri friðhelgi til jafns við aðra.“ Einnig er ákvæði um ferðafrelsi og ríkisfang, frelsi frá pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.

að fullgildingin nái fram að ganga og að við getum sinnt þessum málaflokki á fullnægjandi hátt og að fatlað fólk fái þau réttindi sem eru talin upp í samningnum. Hér er um mjög mikilvægt frumvarp að ræða sem verður að horfa á með hliðsjón af þessu frumvarpi hér um löggildingu samningsins,

vænti þess að það fái góða meðferð í nefnd og að við getum gengið frá lögfestingu á þessum mjög mikilvæga samningi um réttindi fatlaðs fólks nú á þessu þingi. Þetta er eitt af forgangsmálum Flokks fólksins og

Það er mjög mikilvægt að viðurkenna í því sambandi knýjandi þörf á að vinna gegn neikvæðum áhrifum fátæktar á fatlað fólk. Ég á ekki von á mikilli andstöðu við þetta frumvarp og líka að frumvarpið um Mannréttindastofnun Íslands nái fram að ganga svo að við getum

nr. 8/1962. 3. Arftaki haldi áfram landbúnaðarrekstri í 10 ár frá dagsetningu arftöku. Leggi arftaki landbúnaðarrekstur af áður en 10 ár eru liðin frá arftöku er arftaka skylt að greiða fullan erfðafjárskatt af eigninni.

Allt eins mætti horfa til kynslóðarinnar sem er að láta af búskap og láta úrræðin vinna með markmiðum samninga bænda og ríkis. Eldri kynslóðir hafa yfirleitt lakan lífeyrisrétt. Lengi framan af voru reglur með þeim hætti að bændur gátu ekki safnað sér lífeyrisréttindum í samræmi við umsvif síns búskapar. Á margan hátt er fullt eins mikilvægt og vænlegt til árangurs að horfa til þess að auðvelda kynslóðaskiptin með úrræðum fyrir þann sem lætur af búskap. Í frumvarpi þessu eru bújarðir sem erfast skv. 2. gr. erfðalaga, nr. 8/1962, undanþegnar erfðafjárskatti, að því skilyrði uppfylltu að erfinginn eða erfingjar haldi áfram búskap á jörðinni í 10 ár. Að mati frumvarpshöfunda yrði með samþykkt þessa frumvarps stigið mikilvægt skref í átt að ásættanlegri nýliðun í landbúnaði. Það er grundvöllur nýliðunar að ungum bændum sé gert mögulegt að eignast jörð eldri kynslóða án þess að stofna til þungrar skuldabyrði. Algengt er að það sé vilji eiganda bújarðar að henni sé ráðstafað innan fjölskyldunnar og jafnvel til tiltekins ættingja sem hyggst halda áfram búskap á jörðinni. Verðmæti bújarða hafa oft og tíðum aukist verulega á liðnum árum og áratugum og getur því reynst erfitt fyrir næstu kynslóðir að taka við rekstri búsins ef á þeim hvílir há erfðafjárskattskvöð. Sé næstu kynslóðum gert of erfitt fyrir aukast jafnframt líkurnar á því að bújarðir verði seldar, en í mörgum tilvikum má ætla að hinn nýi eigandi hyggist nýta jörðina til annars en landbúnaðarreksturs. Sambærilegt fyrirkomulag og hér er lagt til þekkist víðs vegar erlendis, hvort sem er í Evrópu eða öðrum heimsálfum. Í Finnlandi er bújörð til að mynda metin á 40% af markaðsverði við álagningu erfðafjárskatts og í Ungverjalandi er hlutfallið 25%. Í Bretlandi og Póllandi eru svo bújarðir að öllu undanþegnar erfðafjárskatti að vissum skilyrðum uppfylltum. Þá eru ótalin þau lönd sem hafa afnumið erfðafjárskatt með öllu og má þar nefna Svíþjóð og Noreg sem nærtækustu dæmin. Samkvæmt frumvarpinu er afnám erfðafjárskattsins háð sérstökum skilyrðum eins og ég nefndi áður. Í fyrsta lagi verður jörðin sem um ræðir hverju sinni að hafa verið bújörð á þeim tíma sem arftaka arftaka átti sér stað, en ekki er gerð krafa um lágmarkstíma sem landbúnaðarrekstur þarf að hafa staðið yfir. Í öðru lagi eru það einungis arftakar samkvæmt 2. gr. erfðalaga sem falla undir frumvarpið, þ.e. niðjar og maki arfleiðanda. Markmið frumvarpsins er að auðvelda ættliðaskipti bújarða og gera bændum kleift að halda rekstri bújarðar innan fjölskyldunnar og því er ekki lagt til að aðrir arftakar en þeir sem að framan greinir geti notið góðs af undanþágunni.

Miðast þá skattstofn við fasteignamatsverð jarðarinnar á því tímamarki er búskapur lagðist af. Ekki er gerð krafa um að landbúnaðarrekstur arftaka eigi að vera sams konar eða að sama umfangi og landbúnaðarrekstur arfleiðanda var, heldur er

og lýtur ekki síst að matvælaöryggi þjóðarinnar. Innan fárra ára eða árið 2030 þarf að auka matvælaframleiðslu um 40% til að mæta aukinni fólksfjölgun.

Skýrslan var gefin út af Landbúnaðarháskóla Íslands og unnin fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Skýrsla þessi er vel unnin og hefði mátt fá meiri athygli að mínum dómi. Eftir efnahagshrunið 2008 vöknuðu spurningar um fæðuöryggi þjóðarinnar og í ályktun sem samþykkt var á búnaðarþingi árið 2009 segir m.a.: „Það liggur fyrir að þegar efnahagsörðugleikar dynja yfir hugsa einstakar þjóðir fyrst og fremst um að tryggja sínum eigin þegnum mat. Ekki er alltaf hægt að treysta því að unnt sé að flytja inn matvæli eða aðföng til matvælaframleiðslu.“ Það getur verið mismunandi milli þjóða hvernig best er að tryggja fæðuöryggi þeirra á óvissutímum. Mikilvægt er að eiga kost á að auka innlenda framleiðslu eftir þörf. Veiki hlekkurinn í fæðuöryggi Íslendinga er hversu háð við erum innfluttum matvælum og aðföngum til innlendrar matvælaframleiðslu. Þó að núverandi staða sé góð er óvíst um framvinduna og ef upp kæmu fordæmalausar aðstæður sem á einhvern hátt hindruðu innflutning og greið viðskipti milli landa. Ísland er í þeirri stöðu að geta framleitt fæðu langt fram yfir það sem þarf til að hafa fullt fæðusjálfstæði en er engu að síður en er engu að síður meðal þeirra landa sem flytja inn hvað hæst hlutfall af sinni fæðu. Ísland hefur auðlindirnar til að standa vel að vígi í framleiðslu búfjárafurða, með grasbítum og grænmetisrækt og með nýtingu innlendra orkugjafa. Við gætum bætt í framleiðslu á korni, bæði fyrir búfé og til manneldis, og ríkisstjórnin hefur lagt sérstaka áherslu á að auka kornrækt í landinu. Þegar allt gengur eins og í sögu er auðvelt að gleyma öllum varúðarráðstöfunum og af tímum heimsfaraldursins Covid-19 er ýmislegt hægt að læra. Allar greinar fæðuframleiðslu á Íslandi eiga það sammerkt að þær byggja á þekkingu sem er til staðar í landinu. Mannauðurinn í landbúnaði er það sem skiptir höfuðmáli. Án hans verður enginn landbúnaður og verður engin matvælaframleiðsla á Íslandi. En ef nýliðun í landbúnaði er ekki nægileg til að mæta aukinni fólksfjölgun í landinu erum við komin á hættulega braut. Það er skylda stjórnvalda að sjá til þess að eðlileg nýliðun eigi sér stað í landbúnaði og þetta frumvarp gengur út á það að færa í lög hvata fyrir einstaklinga til að stofna til eða viðhalda landbúnaðarrekstri og það er hagur okkar allra, frú forseti.

Jakob Frímann Magnússon, Jón Gunnarsson, Vilhjálmur Árnason, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland og Tómas A. Tómasson.

Frumvarp þetta lýtur að því að auka veg kristinfræðikennslu í grunnskólum landsins eins og var fyrir gildistöku grunnskólalaga, nr. 91/2008. Heiti námsgreinarinnar trúarbragðafræði verði breytt í kristinfræði og trúarbragðafræði. Áherslan á kristna trú umfram önnur trúarbrögð helgast af menningu okkar og tengslum við sögu kristinnar trúar í landinu, sbr. 2. gr. grunnskólalaga frá 2008, þar sem segir að starfshættir grunnskóla skuli m.a. mótast af „kristinni arfleifð íslenskrar menningar“. Eðlilegt hlýtur að teljast að fjallað sé ítarlega um þau trúarbrögð sem ríkjandi eru í samfélaginu og þekking á kristni og Biblíunni er forsenda skilnings á vestrænni menningu og samfélagi. Þekking á eigin trú er forsenda til skilnings á trú annarra og leið til umburðarlyndis. Skólanum er ætlað að miðla grundvallargildum þjóðfélagsins, sem hér á landi eru byggð á kristnum rótum. Nám í kristinfræði er mikilvægt til skilnings á hugtökum eins og kærleik, umhyggju og umburðarlyndi, sbr. markmiðsgrein grunnskólalaga. Lögð verði áhersla á að nemendur læri að þekkja þá samkennd og siðferði sem birtist okkur í sögum guðspjallanna, að nemendur öðlist þjálfun í siðferði, sem þau geta stuðst við, með því að þekkja biblíusögurnar og merkingu þeirra. Í kjölfar breytingar á grunnskólalögum, sem hér er lögð til, ber að uppfæra aðalnámskrá grunnskóla, m.a. kafla 6.1., kafla 8.5., kafla 24.1. og kafla 24.2., í samræmi við efni frumvarpsins. Í námsgreininni kristinfræði og trúarbragðafræði skal hlutfall kennslu í kristinfræði vera 50% og trúarbragðafræði 50%. Jafnframt þarf að uppfæra og auka námsefni á þessu sviði. Sem dæmi má nefna að hið víðfeðma námssvið samfélagsgreina hefur ekki nema 11,46% af heildartímafjölda nemenda í grunnskólum, sbr. almenna hluta aðalnámskrár 2011. Hlutfallið er því lægra en það var áður en ólíkar greinar samfélagssviðsins voru sameinaðar. Æskilegt er í ljósi þess hversu samfélagsgreinarnar eru margar og víðfeðmar að auka heildartímafjöldann. Greinarnar eru saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki ásamt siðfræði, sbr. aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið 2013.

Kirkjan festi rætur í íslensku samfélagi fljótlega eftir kristnitökuna árið 1000. Fast helgihald, guðsþjónustur, dýrlingar og ýmsar hátíðir sýna að kirkjan snerti líf einstaklinga nánast alla ævi þeirra. Kirkjur, skólar og klaustur risu, bókmenntir og listir blómguðust og kirkjan varð æ viðameiri stofnun í samfélaginu. Þannig var kirkjan og hugmyndafræði hennar meðal hornsteina samfélagsins næstu fimm hundruð árin, eða þar til nýr siður var tekinn Við siðbreytinguna um 1550 jókst menntun enn frekar. Marteinn Lúther taldi menntun gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki í hæfni manna til að sinna veraldlegum skyldum. Trúarleg fræðsla þjónaði andlegum tilgangi. Á Íslandi jókst almenn menntun og hófst formleg kennsla í kristnum fræðum á þeim tímapunkti. Kennslan fólst fyrst og fremst í þátttöku fólks í guðsþjónustum kirkjunnar en kennslubækur í lestri geymdu þó oft fræðslu um kristna trú. Árið 1594 voru Fræði Lúthers hin minni gefin út á Íslandi í þýðingu Odds Gottskálkssonar og árið 1736 var gefið út Barnalærdómskver í íslenskri þýðingu en það innihélt 759 spurningar og svör. Árið 1746 kom tilskipun frá konungi um að fimm til sex ára börn ættu að læra fræði Lúthers og síðar kverið. Prestar skyldu vitja heimila og fylgjast með námi barna og sekta heimili ef því var ekki sinnt. Skylda var að hefja kristindómsnám fyrir 10 ára aldur og ljúka því fyrir 14 ára aldur, vanræksla varðaði sektum. Skipulögð kennsla kristinfræði hófst ekki fyrr en í kringum 1879. Þá voru lög samþykkt á Alþingi og staðfest af konungi, þar sem kveðið var á um að fræðslan væri á ábyrgð heimilanna en prestar hefðu eftirlit með henni. Það var hin opinbera og viðurkennda skipan þar til barnafræðslulög voru sett árið 1907. Með þeim lögum færðist skipan fræðslumála undan umsjá kirkjunnar og yfir til ríkis og skóla. Árið 1929 var gefin út námskrá þar sem fram kom að kennsla kristinfræði skyldi hefjast við átta ára aldur og ljúka við 13 ára aldur. Gefnar voru út biblíusögur á síðari hluta 19. aldar og voru þær kenndar ásamt kverunum, Gamla testamentinu, Nýja testamentinu, sálmum og bænum. Námið var að mestu í formi utanbókarlærdóms og kennarar og prestar sáu um kennslu þrátt fyrir að búið væri að aðskilja kirkju og skóla. Með þessari námskrá hófst biblíusögukennsla í því formi sem best er þekkt í dag. Biblíusögurnar eru síðast nefndar í aðalnámskrá grunnskóla 2007 en þar kemur fram að biblíusögur séu veigamikill þáttur og nemendur eigi að leita eftir trúarlegri merkingu þeirra, menningaráhrifum og tengslum við daglegt líf. Fræðslulög voru sett árið 1946 sem varð til þess að vægi kristinfræðslu rýrnaði. Árið 1960 var ný námskrá gefin út. Þar var nánar farið í það námsefni sem kenna átti en nemendur áttu að læra ákveðna sálma, ritningargreinar og þekkja helstu viðburði kirkjusögunnar. Markmið voru sett fram varðandi kennsluna, hún átti meðal annars að veita nemendum þekkingu á aðalefni ritningarinnar, fræða nemendur um líf Jesú Krists og efla þroska þeirra með fræðslu um lífsskoðun og kristna siðfræði. Í lögum um grunnskóla sem sett voru árið 1974 kom nýtt ákvæði þar sem fram kom í fyrsta sinn að kristilegt siðgæði skyldi móta skólastarfið og að sérstaklega skyldi kenna siðfræði og almenn trúarbrögð. Dr. Gunnar Thoroddsen talaði fyrir því á Alþingi að kristið siðgæði ætti heima í markmiðsgrein um grunnskólana. Í 2. gr. laganna sagði svo: „Starfshættir skólans skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi.“ Í kjölfar laga um grunnskóla kom út aðalnámskrá grunnskóla árið 1976. Kristinfræðikennsla breyttist þar á róttækan hátt þannig að kristilegt siðgæði fékk aukna áherslu, aðrar kirkjudeildir og önnur trúarbrögð sömuleiðis. Breyttar áherslur voru kynntar, með auknu tilliti til nemenda og skilnings þeirra á námsefninu. Þar er í fyrsta sinn talað um aðrar kirkjudeildir og önnur trúarbrögð samhliða kristinfræði og siðfræði: „Tilgangur náms í kristnum fræðum, siðfræði og fræðslu um önnur aðaltrúarbrögð er að veita nemendum þekkingu á kjarna og kenningu kristinnar trúar, sögu og útbreiðslu hennar og áhrifum á líf einstaklinga og menningu þjóða,

Náminu er ætlað að veita nemendum þekkingu og skilning á kristindómi, lögð er áhersla á kristinn mannskilning og siðferðileg atriði í tengslum við mannleg samskipti, þjóðlífið og nýtingu náttúruauðlinda.

Trúarbragðafræðin felst í því að nemendur þekki muninn á kristni og öðrum trúarbrögðum og kunni skil á grundvallarmun á trúarbrögðum, hugmyndum sem og sameiginlegum þáttum. Jafnframt segir:

Ákvæði um undanþágu frá kennslugreinum þar sem fjallað er um trúar- og lífsskoðanir fólks kom fyrst fram í aðalnámskrá grunnskóla árið 1989: „Með hliðsjón af sérstöðu þessara þátta, einkum hvað varðar trúfrelsi, er heimilt að veita einstökum nemendum undanþágu frá ákveðnum þáttum skyldunáms grunnskóla. Jafnframt ber að tryggja hverjum nemanda sem fær undanþágu jafnvæg tækifæri til menntunar og þroska.“ Í aðalnámskrá árin 1999 og 2007 er tekið fram að kristin trú hafi verið mótandi afl í íslensku þjóðlífi og að meira en 95% þjóðarinnar séu skráð í kristin trúfélög

segir: „Kristilegt siðgæði á að móta starfshætti skólans ásamt umburðarlyndi og lýðræðislegu samstarfi. Þó að þetta eigi við um skólastarfið almennt Þó að þetta eigi við um skólastarfið almennt hlýtur kennsla í kristnum fræðum að sinna þessum þætti sérstaklega og vinna markvisst að því að stuðla að siðgæðisþroska nemendanna í glímu við siðferðileg álitamál. Gengið er út frá því að það sé gert í ljósi kristilegrar Enn fremur segir: „Námi í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði er ætlað að stuðla að menntun og þroska nemenda og efla skilning þeirra á íslensku samfélagi og menningu í fortíð og nútíð.“ Í sérstökum kafla um kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði segir: „Kristin trú á sér rætur í sögulegum atburðum, allt frá tímum Gamla testamentisins, sem ná hámarki í lífi, starfi og kenningu Jesú Krists. Framhald þeirrar sögu er svo saga kristinnar kirkju allt til okkar daga. Í námskránni er leitast við að láta þessa sögulegu framvindu og tengsl hennar við nútímann verða ljós, svo og margvísleg trúarleg og menningarleg áhrif hennar. Mikilvægur hluti þessarar sögu er einnig saga einstaklinga og hreyfinga sem markað hafa spor í þágu trúar, mennta og mannúðar.“ Í aðalnámskrá 2007 er aðaláhersla á kristna trú í trúarbragðafræðikennslu, einkum evangelísk-lúterska trúarhefð. Vegna víðtækra áhrifa Biblíunnar, trúarbókar kristinna manna og gyðinga, á trú, siðgæði og menningu í heiminum sem og á íslenska tungu, er markmið námsins að efla þekkingu nemenda á henni. Önnur trúarbrögð, svo sem búddadómur, hindúasiður, íslam og gyðingdómur, eru mikilvæg vegna tengsla þeirra við landafræði og sögu heimsins. Grunnur þess siðgæðis sem íslenskt þjóðfélag hefur byggt á er í anda kristilegs siðgæðis. „Við eigum ekki að vera feimin við að segja að við séum kristið samfélag,“ sagði Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra í umræðum á Alþingi um kristilegt siðgæði í nóvember 2007. Engu að síður mælti ráðherra fyrir því að kristinfræði yrði ekki lengur kennd sem sérstakt fag. Með gildistöku nýrra grunnskólalaga, nr. 91/2008, var því fallið frá því að kenna kristinfræði sem sérstakt fag. Töluverðar breytingar voru gerðar á almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla 2011 í tíð Katrínar Jakobsdóttur menntamálaráðherra. Námsgreinin kristinfræði er ekki lengur til, sbr. grunnskólalögin 2008. Í nýjustu aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 breyttist tilhögun kennslu trúarbragða lítið frá fyrri árum og er trúarbragðafræðsla ein af níu námsgreinum sem falla undir samfélagsgreinar. Er það á valdi hvers skóla eða kennara að skipta þeim tíma sem gefinn er á milli þessara greina. Það er mat viðmælenda við vinnslu frumvarpsins að sá tími sé of naumt skammtaður. Ekkert opinbert samræmi er milli skóla landsins um hversu mikinn tíma þeir nýta í hvert fag innan samfélagsfræðinnar. Kom það fram af hálfu viðmælenda að dæmi séu þess að kristinfræði fái minna vægi í trúarbragðafræði en önnur trúarbrögð. Kristin- og trúarbragðafræðikennsla hefur þróast hægt og rólega og erum við langt komin frá þeim markmiðum kennslunnar sem sett voru á miðri 16. öld. Ágreiningsmálin virðast þó ávallt þau sömu, þ.e. hvað á að kenna og hver á að sjá um það. Á síðustu áratugum hefur bæst við ágreiningur um hvernig hægt sé að taka tillit til allra og koma í veg fyrir mismunun vegna trúar- og lífsskoðana en halda samt í þær hefðir sem við höfum sem kristið samfélag. Formleg kristinfræðikennsla á Íslandi þar sem kristinfræði var kennd sem sérstakt fag stóð frá miðri 16. öld til ársins 2008 eða í tæp 460 ár. Frá árinu 2008, við gildistöku nýrra grunnskólalaga, hefur kristinfræði verið kennd sem hluti af trúarbragðafræðslu, ekki sem sérstakt fag, eins og áður segir. Frú forseti. Menning okkar og saga mótast af kristni og eðlilegt er að spurt sé hvaða hlutverki kristinfræðikennsla geti gegnt í nútímasamfélagi, þar sem sívaxandi veraldarhyggja og fjölhyggja eru áberandi. Andstæðingar kristinfræðikennslu vísa gjarnan til þess að æ fleiri segi sig úr þjóðkirkjunni og fáir trúi á guð. Flutningsmenn eru þeirrar skoðunar að taka eigi tillit til þeirra trúarbragða sem hafa verið ráðandi í mótun menningar okkar og samfélags. Kristni er samofin sögu þjóðarinnar í meira en þúsund ár. ár. Ekki er hægt að skilja menningu okkar nema hafa þekkingu á kristnum gildum, svokölluð fjölmenningarhyggja kemur þar ekki í staðinn. Rökin eru þar af leiðandi menningar- og samfélagsleg, eða með öðrum orðum að það sé eðlilegt að þau trúarbrögð sem eru ríkjandi í samfélaginu fái viðeigandi umfjöllun í kennslunni. Þetta er best gert með því að gera breytingar á gildandi kennslufyrirkomulagi á þann veg að kristinfræði fái aukið vægi á ný, eins og var fyrir gildistöku laga nr. 91/2008. Tengsl skóla og okkar kristna menningararfs eru mikilvæg til þess að viðhalda skilningi á grundvallaratriðum hinnar menningarlegu umgerðar þjóðarinnar. Hinn kristni grunnur er þjóðinni ekki minna virði en sagan og tungan. Þess má geta í þessu sambandi að í handbókinni Upplestrarkeppni í grunnskóla segir að kristinfræði henti sérstaklega vel til undirbúnings fyrir vandaðan lestur. Flutningsmenn leggja til að áhersla á kristinfræði verði aukin innan trúarbragðafræðinnar. Hér á landi fer innflytjendum sem koma frá ólíkum menningarheimum fjölgandi og eykur það kröfur um umburðarlyndi og gagnkvæma virðingu. Með vaxandi fjölgun íslenskra ríkisborgara sem eru af erlendu bergi brotnir eykst nauðsyn þess að brjóta niður múra á milli menningarheilda og trúarhópa og auka þar með umburðarlyndi. Slíkt er best gert með sérstakri fræðslu um ríkjandi trú landsins, kristni, og almennri fræðslu um trúarbrögð heimsins og þar með menningu og siði þjóða og þjóðarbrota. Til að slík fræðsla verði að gagni og nái að stuðla að alhliða þroska nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi þarf hún að ná til allra. Árið 2002 gaf Evrópuráðið út tilmæli um að aðildarríkin geri sér grein fyrir því að trúarbrögð séu mikilvægur þáttur í evrópsku samfélagi og að menntun sé lykillinn að baráttunni gegn fáfræði, staðalímyndum og misskilningi varðandi trúarbrögð og leiðtoga þeirra.

Fræðsla í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði miðlar nemendum þekkingu á eigin rótum. Kirkjan veitir mikilvæga þjónustu á ýmsum sviðum og er fólki mikilvæg. Reynslan sýnir að aðstæður geta einnig skapast þar sem fólk leitar mjög til kirkjunnar.

Markmið kennslunnar í kristinfræði og trúarbragðafræði á að vera í góðu samræmi við nútímasamfélagið. Kennarar virði ólíkan trúarlegan og menningarlegan bakgrunn nemenda og kennslan byggist á fræðslu. Nemendur læri að setja kristinfræðinámið í stærra þekkingarlegt samhengi. Þeir öðlist siðfræðilegan, siðferðilegan og félagslegan þroska, öðlist getu til að skilja viðhorf trúarbragða gagnvart einstaklingi, samfélagi og umhverfi, læri að bera virðingu fyrir fólki af annarri menningu og trú, geti tekið upplýstar ákvarðanir og rökstutt þær. Tengja þarf kennsluna við samfélagið, menninguna og nútímann. Fræða þarf um góðar og slæmar afleiðingar trúarbragða á víðum grundvelli. Nemendur læri að bera virðingu fyrir trú og skoðunum annarra. Lögð verði áhersla á að hlutverk kennara felist í fræðslu en ekki trúboði. Mikilvægt er að nemendur fræðist um þá trú sem mótað hefur samfélagið óháð kirkjusókn. Kirkjusókn eða sveiflur í henni frá einum tíma til annars hagga ekki menningararfi þjóðarinnar. Veraldarvæðing og einkatrú ætti ekki að hafa áhrif á það hvað við lærum um sögu okkar og samfélag. Á Norðurlöndum er kristinfræðikennsla yfirleitt skilgreind sem hluti af almennri menntun. Grunnskólar í Danmörku byggja trúarbragðakennslu á kenningum dönsku þjóðkirkjunnar, siðfræði, biblíusögum og sögu kristninnar. Í Noregi segir að skólinn skuli byggjast á grunngildum hins kristna arfs. Fræðsla í kristnum fræðum á ekki að hafa trúarlega boðun að markmiði. Í því felst að kennslan á að vera fræðileg en ekki boðandi. Í sem grófustu dráttum má skipta kristinfræðikennslu í siðfræðihluta og sagnfræðihluta. Trúfræðsla gæti verið þriðja sviðið en hana má fella undir sagnfræði, sé hlutleysis gætt. Sem siðfræði er trúarbragðafræðsla afar mikilvæg. Í siðfræðilegri fjölhyggju nútímans ætti fræðslan að gera nemendur vel í stakk búna til að fást við spurningar sem snúa að hversdagslífinu og auka umburðarlyndi og gagnkvæman skilning á ólíku lífsviðhorfi. Þrátt fyrir það getur siðfræðin ekki svarað spurningum um tilgang og lífsgildi nema að takmörkuðu leyti. Hún getur ekki farið fram eins og sagnfræðikennsla, sem staðreyndanám, né heldur sem einhvers konar áróðursfærsla fyrir ákveðnum viðhorfum. Kennslan krefst hlutleysis og ætlast er til að hún fáist við raunveruleg vandamál. Mikilvægt er að undirbúa kennara og kennaranema vel fyrir kennslu þessarar námsgreinar. Hið trúarlega efni í siðfræðikennslunni hefur einkum mikilvægu fræðsluhlutverki að gegna. Hefðir og saga skipta máli og fyrir Vesturlönd er sérstök áhersla á kristna siðfræði- og trúarhefð, umfram aðra trúarbragðafræði, skiljanleg í ljósi náinna tengsla við siðfræði og sögu kristninnar. Dr. Páll Skúlason segir í riti sínu Pælingar I um siðfræðikennslu: „Að vega og meta rök er mikilvægur þáttur siðfræðikennslunnar. Siðfræðikennsla er í raun ekki kennsla, heldur þjálfun. Góð kennsluaðferð í siðfræði er umræða um kröfuna um samkvæmni. Að aga fólk til samkvæmni milli orða og breytni er mikilvægt verkefni siðfræðikennslu því að slíkt er helsta leiðin til að þjálfa fólk til að móta heilsteypta hugsun og taka ákvarðanir vitandi vits um eigin afstöðu og viðhorf.“ Fjölskylda og nánasta umhverfi eru helstu áhrifavaldar á siðferðisvitund barna en skólanum er ætlað að hvetja börn og unglinga til að huga að forsendum og rökum hugmynda og skoðana. Siðfræðikennsla er mikilvæg í skólum og aukin áhersla á kristinfræði ætti að efla trúarlegan, siðferðilegan og félagslegan þroska nemenda. Skólinn er ekki trúboðsstofnun og því á kennslan ekki að stangast á við trúfrelsi. Það er kirkjunnar og trúfélaganna að sjá um boðun trúarinnar en ekki skólans. Á sama hátt er það ekki hlutverk skólans að vinna ákveðnum trúarskoðunum fylgi þótt fjallað sé um þær í kennslunni. Skólanum er ætlað að miðla þekkingu og auka skilning á kristinni trú og öðrum trúarbrögðum. Hægt er að kenna kristinfræði og vísa til kristindómsins án þess að boða hann. Markmið grunnskólans í lögum er byggt á kennslufræði og aðferðafræði. Kennslufræðin felur í sér markmið og innihald kennslunnar en aðferðafræðin, sem er sjálfstæð grein, fæst við að útfæra kennslufræðina á nákvæman hátt. Kristindómurinn fæst við manninn í heild og tilveru hans og í þeim skilningi er kristinfræðikennslan ekki eitthvað sem takmarkast við trúarlegan þátt mannlífsins. Markmið og innihald kennslunnar er innan þess ramma sem fræðsluyfirvöld setja skólum. Kirkjan ákveður ekki hvernig kristinfræði er kennd. Aðferðafræðinni er ætlað að miða að fræðslu og miðlun þekkingar. Dr. Sigurður Pálsson segir í riti sínu Kirkja og skóli á 20. öld að skólinn eigi að miðla menningararfinum og stuðla að persónuþroska barna. Trúarlegur þáttur menningarinnar er mótandi en skólinn á þó ekki að vera framlenging á starfi kirkjunnar. Með aukinni áherslu á kristinfræði er ekki gert lítið úr mikilvægi þekkingar á öðrum trúarbrögðum. Við hljótum að gangast við því hver við erum, sögulega, siðferðilega og trúarlega. Frá kristnitökunni fyrir um þúsund árum hefur kristin kirkja og kenning leikið stórt hlutverk í íslenskri menningu og sögu. Íslensk menning verður því vart skilin án þekkingar á grundvallaratriðum kristindómsins og áhrifum hans á sögu þjóðarinnar. Ef markmið íslenska menntakerfisins er að leggja rækt við sögu og menningu þjóðarinnar ætti ekki að gleyma þeirri staðreynd. Trúin og sagan að baki ólíkum siðferðisviðhorfum er jafn mikilvægur hluti kennslunnar og siðfræðin sjálf. Án þessara þátta er illmögulegt að þekkja uppruna siðferðishugmynda og vinna að samstöðu og skilningi milli ólíkra viðhorfa. Foreldrar og samfélagið eiga að kynna trúna fyrir börnunum því ef við gerum það ekki erum við í raun að velja fyrir þau. Því sá sem ekki kynnist trúnni getur ekki með góðu móti hafnað henni. Við þurfum að treysta börnunum til að velja því valið er mikilvægt hverjum manni. Það gerir kröfu um að við tökumst á við spurningar um okkur sjálf, mannlega tilveru, tilgang lífsins, tilgang lífsins, stöðu mannsins í veröldinni og grundvöll siðferðisskoðana. Af hverju ættum við að takmarka kosti barnanna eða jafnvel forða þeim frá þeim? Kristinfræði getur hjálpað nemendum að taka sjálfstæða og ígrundaða ákvörðun um hvort þeir vilji aðhyllast kristni, önnur trúarbrögð eða jafnvel engin. Í löndum þar sem aðskilnaður ríkis og kirkju hefur farið fram, eins og í Svíþjóð, er enn lögð mest áhersla á kristna trú í trúarbragðafræðslu grunnskólanna. Eðlilegt er og æskilegt að kristinfræði sé kynnt æsku þjóðarinnar í meira mæli en gert er. Æska landsins á rétt á að fá að kynnast trúarbrögðunum sem mótuðu það samfélag sem við búum í. Saga landsins og kristni er að mörgu leyti samofin, þess vegna á kristinfræðin að njóta sérstöðu innan veggja grunnskólanna. Eðlilegt er að hún sé því í forgrunni í kennslu trúarbragða og vegna tengsla trúarinnar við sögu Íslands og menningu. Tengslin eru menningarleg, söguleg og félagsleg. Okkur ber að kynna áhrifin sem kristnin hefur haft á samfélag okkar. Eðlilegt er því að fræða sérstaklega um ríkjandi trú landsins. Það gerir nemendur læsa á íslenska og vestræna menningu og menningararf. Í þeim heimi sem við lifum í dag þar sem samfélagsmiðlarnir eru yfir og allt um kring og með öllu því sem þar gengur á er mikilvægt að börn læri að þekkja þá samkennd og siðferði sem birtist okkur í sögu guðspjallanna. Það er mikilvægt að nemendur öðlist þjálfun í siðferði sem þau geta stuðst við og þar eru biblíusögurnar eins og áður sagði mjög heppilegar, einfaldar til skilnings en með djúpa siðferðilega merkingu. Það er boðskapurinn um kærleikann, hin ríka áhersla á náungakærleikann, sömuleiðis réttlætið, fyrirgefninguna og mannvirðingu. Karl Sigurbjörnsson biskup sagði að það væri hættulegt ef kynslóðir vaxi úr grasi sem hafa ekki skilning á grundvallarþætti okkar menningar og samfélags sem birtist okkur í boðskap kristninnar. Hann sagði það vera alvarlegt að börn landsins væru að rofna úr tengslum við það sem við höfum lifað eftir um aldir á Íslandi og mótað er af kristnum gildum og kristinni trú. Þess vegna væri nauðsynlegt að efla kennslu í kristinfræði í skólum.

Grunnskólar í Danmörku byggja trúarbragðakennslu á kenningum dönsku þjóðkirkjunnar, siðfræði, biblíusögum og sögu kristninnar. Í Noregi segir að skólinn skuli byggjast á grunngildum hins kristna arfs.

því að trúarbrögð séu mikilvægur þáttur í evrópsku samfélagi og að menntun sé lykillinn að baráttunni gegn fáfræði, staðalímyndum og misskilningi varðandi trúarbrögð og leiðtoga þeirra. Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi,